i prelazimo na točku dnevnog reda koja je bila najavljena, a to je - Konačni prijedlog Kaznenog zakona, drugo čitanje, P.Z.E. br. 866 Predlagatelj Vlada RH. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin ministar Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen Uvažene zastupnice i zastupnici. Pred vama je Konačni prijedlog Kaznenog zakona i moram reći da je ovo doista jedan iznimno važan zakon na kojem je jedna

dekani, profesori sa pravnih fakulteta u Osijeku, Zagrebu, Rijeci i Splitu i mislimo doista da imamo pred vama jedan dobar prijedlog Kaznenog zakona, jer postojeći Kazneni zakon je od 1998. godine. On je mijenjan 12 puta i naprosto od '98. do danas bitno su se promijenili uvjeti života, imamo neke drugačije oblike ponašanja i imamo neke drugačije pojave na koje postojeći zakon ne može više dati odgovore, bez obzira što je on 12 puta mijenjan i u dobrom dijelu smo mi u taj Kazneni zakon implementirali i i međunarodnopravne dokumente, konvencije, direktive, ali ovdje sada Kazneni zakon potpuno moderniziramo, prilagođavamo ga našim potrebama i implementiramo i direktive i konvencije sve ono što je u kaznenom pravu od strane međunarodnih organizacija donijeto. Ja bih ovdje rekao da u odnosu na prvo čitanje, sama struktura zakona, sama bit zakona nije promijenjena, ali analizirali smo naravno sve primjedbe koje su istaknute u prvom čitanju koje su dobrodošle, posebno na na odborima, Odboru na zakonodavstvo, Odboru za pravosuđe od strane klubova zastupnika i provodili smo još dalje kao što smo i pred prvo čitanje imali cijeli niz okruglih stolova i to tematskih po pojedinim vrstama kaznenih djela, po pojedinim glavama Kaznenog zakona. Željeli smo čuti i civilne udruge, željeli smo čuti širu javnost i stručnu javnost i sve smo to pokušali zapravo u ovom zakonu ugraditi. Ja bih rekao da su ključne promjene evo možda da krenemo vezano za kazneno djelo neisplate plaća, oko toga je bilo jako puno rasprave i sa sindikatima i sa Udrugom poslodavaca i na Gospodarsko-socijalnom vijeću i na okruglim stolovima. I moram reći da smo stalno tu bili između dvije krajnosti. Jedni su zapravo htjeli da se svaka neisplata plaća da se u zakonu utvrdi kao kazneno djelo, a drugi su išli potpuno drugim pristupom dakle, da gotovo kaznenog djela nikada nema nego da je to stvar civilnih postupaka i naknade štete i naknade za neisplaćenu plaću. Mi smo gledali jasno i komparativno pravo, gledali smo okruženje. Nije tajna da smo najviše kada smo radili Kazneni zakon kao uzor uzor uzimali njemački zakon, austrijski zakon, švicarski zakon pa i druga rješenja određenih drugih zemalja EU. Ovdje smo usvojili primjedbe kod ovog kaznenog djela neisplate plaća, da se više ne odnosi na neisplatu više plaća nego ovime sada kažemo da se inkriminira neisplata i dijela plaće. I više nije kao u prvom čitanju potrebno da netko ne isplati s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi sebi ili drugom, nego sukladno primjedbi saborskog Odbora za razvoj i obnovu i Hrvatske udruge poslodavaca smo rekli vezano za neuređenu financijsko poslovanje u RH kao zapreci za primjenu ovog kaznenog djela. I propisano je sada da nema kaznenog djela ako je do neisplate došlo jer poslodavac nema sredstva na računu ili ih nema dovoljno, a do tog nedostatka sredstva nije došlo s ciljem izbjegavanja isplate plaća. Pored toga usvojili smo jednu primjedbu pa smo rekli da treba jednako tretirati neisplatu plaća i neuplatu doprinosa. Dakle, plaća sada više nije samo ono što zaposlenik, radnik dobija jel kao neto iznos, nego plaća su zapravo i svi oni doprinosi koje je potrebno uz plaću uplatiti. Još jedna primjedba koju smo prihvatili, a to je da se jedan dan zatvora ili jedan dnevni iznos kod novčane kazne zamjenjuje sa 4, a ne kao u prvom čitanju sa 2 sata rada za opće dobro. Tu smo malo pogledali rješenja pa smo se ugledali ovdje na švicarski kazneni zakon. Jer kao što znate nije nije sporno da nam je zatvorski sustav poprilično natrpan. Imamo puno više unutra zatvorenika nego što imamo kapaciteta i dalje zapravo u samoj kaznenoj politici vezano sa same kazne zatvora i idemo sa mjerama da jačamo taj institut rada za opće dobro, da za one kratkotrajne kazne zatvora ljudi nisu u zatvoru, što nije beznačajan trošak za državu, a opet u smislu resocijalizacije nismo sigurno koliko je to koliko je to dobra mjera. I zato postavljamo i stavljamo težište na taj rad za opće dobro. Također smo prihvatili primjedbu saborskog Odbora za pravosuđe i zastarne rokove za najteža kaznena djela smo produžili sa 30 na 40 godina. Pored ovoga važna je izmjena vezana za prijedlog Ureda za suzbijanje zlouporabe droga i u kaznena djela neovlaštenog posjedovanja, proizvodnje i trgovanja drogama kao i omogućavanja trošenja droga, uvrstili smo i tvari zabranjene u športu, dakle onaj doping i to smo sada obuhvatili ovim kaznenim djelom. U prvom čitanju nismo imali kazneno djelo nadripisarstva. Na prijedlog Odvjetničke komore vraćamo to kazneno djelo jer smatramo također da treba i ono biti ostavljeno kao što je i sada, malo drugačije doduše dizajnirano. Što se tiče vezano za primjedbe određene koje je istaklo Ministarstvo financija, u ovom Konačnom prijedlogu Kaznenog zakona uvrstili smo i dva kaznena djela iz Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala, zlouporaba povlaštenih informacija i zlouporaba tržišta kapitala. Naime imamo ovdje lex specialis o točno pobrojenim kaznenim djelima, ali nismo sva kaznena djela mogli ovdje ugradit u ovaj zakon jer u samom posebnom zakonu je i terminologija, jesu i osnovni instituti vezani za tržište kapitala. I sada kad bi to izvadili iz posebnog zakona i stavili u ovaj došlo bi do nerazumijevanja, ali smo ova dva nekakva ključna djela gledali radi cjelovitosti da budu i u Kaznenom i u Kaznenom zakonu. Naravno, zakon je pregledniji jer smo sukladno zahtjevu Ministarstva vanjskih poslova uvrstili novi članak u kojem smo točno pobrojali zapravo sve akte sa kojima Kazneni zakon usklađujemo, dakle sve direktive, sve konvencije tako da je to pregledno i sve se vidi. Značajna je novina, po ugledu na austrijsko i švicarsko zakonodavstvo, djelomična uvjetna osuda koja će također doprinijeti rasterećenju našeg zatvorskog sustava. Bilo je primjedbi da smo stavili malo taj predugi rok kada zakon stupa na snagu. U prvom čitanju smo predvidjeli da bi zakon stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine, ali obzirom na primjedbe koje su u javnoj raspravi poslije prvog čitanja iznijete predlažemo da to bude 1. siječnja 2013. godine. Vjerujemo da u godinu dana će se sva tijela moći pripremiti za primjenu Kaznenog zakona. Kao što znate, potrebno je jasno određeno vrijeme da se i sudovi i državno odvjetništvo da se pripreme za primjenu da vide nove institute jer ma kakav mi zakon napisali praksa uvijek najbolje pokazuje da li smo sve obuhvatili zakonom ili nismo i u ovako velikom zakonu zaista je moguće da određeni instituti u praksi pokažu neke manjkavosti, neke nedorečenosti i onda na

koja funkcionira, koja radi na edukaciji sudaca, državnih odvjetnika, uz jedan organizirani rad mislim da u godinu dana možemo taj rok izvući. Da još spomenem one najvažnije novine koje su naravno ostale iz prvog čitanja. To su vezane za osuvremenjivanje gospodarskih kaznenih djela. Nije tajna da u novom Kaznenom zakonu gospodarska kaznena djela više ne više ne odgovaraju trenutku u kojem se nalazimo, ne odgovaraju više pojavama u gospodarstvu, svemu onome što se na tržištu dešava i zato ovim novim kaznenim djelima propisanim ovdje mislim da mislim da ćemo biti sposobni sankcionirat one pojave koje se danas na tržištu događaju. To se prvenstveno odnosi na povredu prava vjerovnika u gospodarskom poslovanju i zlouporabu stečaja ili bankrot. Jer nije to novina, znamo da dosta poduzetnika se ponaša na tržištu tako da se osnuje trgovačko društvo, radi određene poslove, upadne u dubioze, upadne u dugove, zatim tvrtka se ostavi zapravo neaktivna, osnuje se tvrtka, na nju se prebacuju i zaposlenici i sredstva i potraživanja i ova zapravo samo vegetira negdje na tržištu i od nje u principu nema ništa. Ovakva ponašanja sankcioniramo ovim novim kaznenim djelima. Zakon je naravno puno bolje nomotehnički posložen jer ima puno više glava, ima bolji raspored samih kaznenih djela i tu smo uveli ovu znači novu glavu kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja u kojoj smo inkriminirali neisplatu plaća, neuplatu doprinosa i tu kaznom zatvora do 3 godina kažnjava se onaj tko ne isplati dio ili cijelu plaću jednom ili više radnika. A također je inkriminirano i zlostavljanje na radu što je kazna predviđena, kazna zatvora do 2 godine, s tim da ovdje tražimo i nastupanje određenih posljedica kako bi se vidjela ta uzročno-posljedična veza između zlostavljanja i nekoga tko zapravo trpi posljedice radi toga. Važna je i značajna je i reforma spolnih delikata koja je prihvatila jednu modernu koncepciju silovanja koja se predlaže ovim Konačnim prijedlogom Kaznenog zakona i u novoj koncepciji nije više potrebna prisila kao što je to do sada, dovoljno je da nema pristanka. U posebnu glavu također izdvojena su i kazna djela protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece koja su usklađena s odgovarajućom konvencijom Vijeća Europe. Izvršena je i reforma kaznenih djela protiv časti i ugleda, uvedeno je novo kazneno djelo sramoćenje, dok je kleveta ograničena samo na ono svjesno i namjerno iznošenje neistina. Mislimo da smo ovdje puno preciznije upravo sa ovim novim kaznenim djelom sramoćenja nego što je to dosad bilo isključivo sa dva kaznena djela uvrede i klevete. Tako da definicije su nam puno preciznije. Što se tiče kaznenog djela zlouporabe droga po uzoru na većinu stranih zakonodavstava u dva članka razdvojili smo neovlašteno posjedovanje, proizvodnju i trgovanje drogom i tvarima zabranjenim ovaj put znači u športu, to smo proširili te omogućavanje trošenja droge i tvari zabranjenih u športu. Ali predloženo je kažnjavanje davanja i prodaje drogi djeci ili korištenje djece za njenu prodaju, dok je posjedovanje droge za osobne potrebe zadržano u Kaznenom zakonu kako bi se jače preventivno djelovalo na buduće potencijalne potrošače droga. Kao što sam rekao, poboljšana je sistematizacija zakona. Sadašnji ima 27 glava, dok ovaj ima 35. Tu je uveden cijeli niz novih kaznenih djela koja postoje u drugim zakonodavstvima, dok su neka od postojećih zbog svoje specifičnosti izdvojena u zasebne glave kao kaznena djela protiv računalnih sustava. To je nešto što odgovara trenutku u kojem se nalazimo i razvoju tehnologije jer vidimo zapravo da što se tiče računalnih sustava doista u svih segmentima društva možemo reći da cijela infrastruktura počiva na njima i tu su moguće razne zlouporabe i stoga smo smatrali da je to dobro izdvojiti u zasebnu glavu. značajna reforma kazni. Novčana kazna individualizirana je prema počinitelju. Napušta se pojam prosječnog dnevnog dohotka te se novčana kazna izriče u dnevnim iznosima osobe prema kojoj se primjenjuje pri čemu se dnevni iznos izračunava uzimanjem u obzir kako počiniteljevih prihoda tako i nužnih troškova i naplaćuje se što je također novost prisilno putem Porezne uprave, a sada se novčana kazna ako se ne plati odmah mijenja u zatvorsku čime se negira njen smisao supstituta za zatvor. Konačnim prijedlogom zakona predlaže se ukoliko naplata putem Porezne uprave nije moguća njena zamjena za rad u opće dobro, a ako se ne izvrši takav rad tek se tada novčana mijenja u zatvorsku kaznu i kako bi se naravno rasteretio prenapučeni zatvorski sustav propisano je da se kratkotrajni zatvori do 6 mjeseci mogu izricati samo iznimno moraju se dodatno obrazlagati i to ako se ne može izreći uvjetna osuda ili se može očekivati da se novčana kazna ili rad za opće dobro neće moći izvršiti. Izmijenjen je i najviši maksimum dugotrajne kazne zatvora sa sadašnjih 40 na 50 godina koje se mogu izreći za najteža kaznena djela u stjecaju ako zbroj pojedinačnih kazni, znači prelazi 50 godina. Također predlažemo i veću primjenu alternativnih sankcija i širimo primjenu rada za opće dobro. Sada se zatvor po sadašnjem zakonu do 6 mjeseci može zamijeniti radom za opće dobro dok bi se u novom Kaznenom zakonu, dakle primjena ovog instituta proširila na zatvorske kazne do jedne godine. To je sve od utjecaja kažem i na rasterećenje zatvorskog sustava, ali po nama i bolju primjenu i bolji učinak na resocijalizaciju. Također predložene reforme zastare, a po uzoru na većinu stranih zakonodavstava napuštamo razlikovanje apsolutne i relativne zastare i uvode se jedinstveni rokovi koji su dulji od relativnih, a kraći od apsolutnih. Time se ukida prekid zastare i tu nam otpadaju one poteškoće vezano za računanje zastare. Ali imamo jednu novinu. To znači kada bi postupak došao u fazu žalbenog postupka tu imamo produljenje zastare za dvije godine kako radi žalbenog postupka ne bi došlo do zastare. Uvodimo jedno novo kazneno djelo objesne vožnje u cestovnom prometu. I tu u drugom čitanju također smo precizniji u definiciji i tim kaznenim djelom inkriminiramo, kažnjavamo i kad nema posljedice. kada netko vozi u krivom smjeru, kad prekorači brzinu za više od 50 km od dopuštene, kada vozi pod utjecajem alkohola iznad 1,5 promila pod utjecajem droge, kad pretječe kolonu na nepreglednom mjestu. Dakle, ovo su jedni ekstremni oblici i načini vožnje mimo onih dopuštenih gdje želimo preventivno reći da bez obzira da li će prouzročit se kakva nesreća da samo takvo ponašanje je kazneno djelo i na taj način želimo preventivno djelovati. Što se tiče nasilničkog ponašanja u obitelji ono postaje kvalifikatorni oblik u određenim kaznenim djelima kao što je kod teškog ubojstva, kod kaznenih kod kaznenih djela protiv spolnih sloboda, kod teške tjelesne ozljede ako je to počinjeno u obitelji. Znači, tada je to kvalifikatorni oblik. A za određena kaznena djela propisane su više kazne ako su počinjena iz mržnje ili prema djetetu. Također predlažu se teže kazne za kazneno djelo kazne. Sada je to do tri godine zatvora. Po ovom zakonu koji predlažemo to će biti do pet godina. Teška krađa sada je do pet godina, a po ovom koji predlažemo je 8 godina. Također imamo jedno novo kazneno djelo nametljivo ponašanje po primjerima komparativnih zemalja članica Europske unije. Dakle, evo cijeli niz novosti u novom Kaznenom zakonu za koji smatramo da odgovara i trenutku u kojem se nalazimo, da u njega implementiramo sve direktive, konvencije, sve one međunarodno-pravne dokumente i mislimo da ovim zakonom će Hrvatska dobiti jedan moderni Kazneni zakon. ako kažemo da smo već proveli, izvršili reformu kaznenog procesnog zakona. Dakle, imamo jedan brži proces u kaznenom zakonodavstvu i sa ovim novim materijalnim time bismo završili kompletno reformu Kaznenog zakona. Ovdje se zahvaljujem svim odborima, svima vama jer doista je bilo dragocjenih prijedloga koje smo ugradili nakon prvog čitanja u ovaj konačni prijedlog. Odmah mogu reći da prihvaćamo amandmane Odbora za zakonodavstvo. Hvala Odboru za zakonodavstvo jer smo poboljšali sa ovim amandmanima u nomotehničkom smislu svakako.

predsjedniče, uvaženi gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na 137. Sjednici koja je održana 11. listopada 2011. godine raspravljao o Konačnom prijedlogu Kaznenog zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 6. Listopada 2011. godine. Odbor podupire donošenje ovog zakona, a na tekst konačnog prijedloga podnosi sljedeće amandmane. Dakle, prvi je na članak 381. i glasi: "U članku 381. Stavku 1. točki 1. riječi: "članka 84., članka 86. koji prestaje važiti donošenjem posebnog zakona zamjenjuju se riječima: "članka 84., 85. i 86. koji prestaju važiti na dan stupanja na snagu posebnog zakona koji uređuje odnosna pitanja." Drugi amandman je na članak 382. i glasi: "U članku 382. riječi: "u roku od 6 mjeseci od donošenja ovog zakona" brišu se. I treći amandman je podnesen na članak 383. Naime, u članku 383. U uvodnoj rečenici riječ: "do" treba zamijeniti riječima: "u roku od 30 dana od dana". Obrazloženje za sva tri podnesena amandmana glasi da se pravno i nomotehnički dorađuje izričaj, jer moment donošenja zakona nije pravno relevantan već njegovo stupanje na snagu. I onda u tom smislu nisu moguće pravne radnje dok ovaj Zakon ne stupi na snagu jer on predstavlja u biti pravnu osnovu za poduzimanje takvih radnji. Hvala lijepo. Hvala. Žele li dalje? Gospodin Boris Kunst, predsjednik Odbora za rad i socijalno partnerstvo. Izvolite u ime odbora. Poštovani predsjedniče, državni tajnici, kolegice i kolege. Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora je na svojoj sjednici koja je održana 13. listopada ove godine raspravljao o Konačnom prijedlogu Kaznenog zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske. odbor je navedeni akt raspravio sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora, kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je kratko obrazložio razlike između prijedloga zakona i konačnog prijedloga Kaznenog zakona, u raspravi odbor se posebice osvrnuo na kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja. U raspravi su iznijeta različita stajališta na predložena rješenja za kaznena djela protiv radnih odnosa, posebice na članak 132., a to je neisplata plaća. Naime iznijeto je mišljenje, posebno predstavnika sindikata po kojemu predložena rješenja iz članka 132. stavka 3. i 4. nisu prihvatljiva, a koja se odnose na razloge za isključenje protupravnosti poslodavca kod neisplate plaće i fakultativno oslobađanje od kazne ako poslodavac uplati zaostale plaće, tzv. slučaj djelotvornog kajanja. Nadalje iznijeto je mišljenje po kojemu u članku 129. treba kaznenu odgovornost propisati i za uskraćivanje ili ograničavanje prava na djelovanje sindikata. Također iznijeto je mišljenje po kojemu bi trebalo propisati kaznenu odgovornost za poslodavca koji ne pokrene stečajni postupak sukladno posebnim propisima. Dio članova odbora smatra da bi zlostavljanje na radu, članak 133., trebalo urediti cjelovito i to posebnim zakonom. U raspravi je predstavnik predlagatelja objasnio zašto je rok od jedne godine potreban za prilagodbu, odnosno upoznavanje građana i pravosudnih tijela na novi Kazneni zakon, zatim su pojašnjene odredbe koje se odnose na štrajk, uplatu doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom i nesavjesno liječenje. Iznijeto je mišljenje po kojemu je položaj obrtnika znatno teži kod neisplate plaće, budući da oni odgovaraju cjelokupnom imovinom. I nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Kazneni zakon. Hvala lijepa. Da. U ime Odbora za pravosuđe, gospođa Ana Lovrin, predsjednica odbora. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 70. sjednici održanoj 11. listopada 2011. godine razmotrio je Konačni prijedlog Kaznenog zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 6. listopada 2011. godine. Odbor je prijedlog zakona raspravio sukladno članku 73. Poslovnika u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom obrazloženju predstavnici predlagatelja podrobno su obrazložili razlike između rješenja sadržanih u konačnom prijedlogu zakona, u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona. Dodatno su obrazložili prijedloge

produljen je zastarni rok za najteža kaznena djela, neuplata doprinosa jednako se tretira kao i neisplata plaća, jasno se ograničava odgovornost novinara za sramoćenje, dodana su nova kaznena djela zloporabe povlaštenih povlaštenih informacija i zloporabe tržišta kapitala, unesen je zaseban članak o instrumentima usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom predlaže se kraći rok stupanja na snagu zakona. Primjedbe koje zakonodavac nije usvojio sadržane su u sljedećem: nije prihvaćen prijedlog uvođenja doživotnog zatvora, nije usvojen prijedlog da se kod kaznenog djela trgovanja ljudima uvede kvalificirani oblik djela ubojstva osobe radi trgovanja dijelovima tijela, nije prihvaćen prijedlog da se pored predviđene kazne za obijesnu vožnju u cestovnom prometu propiše i mogućnost oduzimanja predmeta kojim je djelo počinjeno jer sud može oduzeti predmet počinjenja u skladu s člankom 79. stavkom 1. U raspravi su članovi odbora jednoglasno podržali Konačni prijedlog Kaznenog zakona izrazivši zadovoljstvo što je predlagatelj usvojio primjedbe Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora, kojima je precizirano načelo primjene blažeg zakona i vremensko važenje kaznenog zakonodavstva kaznenog zakonodavstva i produženi zastarni rokovi za najteža kaznena djela. Stajalište je odbora da bi odredbu članka 5. koja regulira načelo oduzimanja imovinske koristi na način da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu protupravnom radnjom valjalo osnažiti radnjom valjalo osnažiti nekom općom odredbom da nitko ne može zadržati nikakvu korist ili samo korist, obzirom na činjenicu da iz počinjenja kaznenih djela mogu proizaći i neke druge koristi, a ne a ne samo imovinske. Mišljenja je da bi odredbu članka 82. stavka 3. kojima su pobrojana kaznena djela počinjena na štetu djece, za koja zastara kaznenog progona počinje teći od punoljetnosti žrtve, valjalo preispitati jer kod počinjenja nekih kaznenih djela npr. ubojstva punoljetnost djeteta neće nikad ni nastupiti, pa se ta odredba kao takva je zapravo nepotrebna i suvišna. Mišljenje je odbora da bi donošenjem ovog zakona predlagatelj što žurnije trebao predložiti donošenje Zakona o kaznenoj evidenciji. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 7 glasova za, odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Kazneni zakon.

Nema je. Klub gubi pravo rasprave, ma što to značilo. U ime kluba HDZ-a, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Evo gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je jedan obiman zakon od otprilike 380 i nešto članaka, članaka, dakle jedan od stožernih i glavnih zakona svake države, dakle Kazneni zakon, jer je to zakon koji itekako politički zakon, naime on pokazuje odredbama svojim koje društvene vrijednosti štiti, koliko su mu važne, na koji način ih štiti jer primjereno tome propisuje i i sankciju za povredu tih društvenih vrijednosti. Kako u Republici Hrvatskoj postojeći Kazneni zakon koji je donijet 1997. godine do sada mijenjan 12 puta, dakle i radi čistoće zakonskoga teksta ga je naravno potrebno cjelovito bilo izmijeniti. Ali, zbog tih parcijalnih izmjena dakle svako neko vrijeme se procjenjivalo da nam je posebno važno zaštititi određeni segment društvenih vrijednosti. Naravno tada je teže sagledati zakon u cjelini. Došlo je do nesklada i neuravnoteženosti propisanih sankcija obzirom na težinu povreda i na važnost vrijednosti zaštićenog društvenoga dobra. Zbog toga se 2009. godine pristupilo izradi cjelovitog novog Kaznenog zakona kako bi se kroz njega ocrtala dosljedna kazneno-pravna politika kroz novo strukturiranje cjelokupnog zakona, osuvremenjenje opisa bića pojedinih kaznenih djela i uravnoteženje propisanih sankcija. Ujedno je provedeno usklađenje s međunarodnim dokumentima, dakle dokumentima UN-a, pravnom stečevinom EU, konvencijama Vijeća Europe i pravnim standardima zaštite ljudskih prava Europskog suda za ljudska prava. Usklađen je također ovaj zakon sa svim novo donesenim, odnosno u međuvremenu donesenim zakonima RH, poglavito sa ZKP-om, posebnim kaznenim zakonodavstvom i Zakonom o prekršajima. Nomotehnički je poboljšana sistematizacija odredaba i naziva pojedinih glava, raspored pojedinih glava, razmještaj pojedinih članaka, odnosno odredaba između glava Kaznenog zakona. I evo, u tom smislu je ovaj Kazneni zakon sa 27 glava postojećeg zakona ovaj ima 35. U zakonu su uvedena neka potpuno nova kaznena djela obzirom na načina napada na zaštićene nedruštvene vrijednosti zbog promjene tehnologija, načina komuniciranja, podignutog standarda zaštite ljudskih prava. Evo, što je sve dovelo naravno i do novih oblika povrede tih vrijednosti, a koje nisu bile opisane u bićima kaznenih djela po sadašnjem zakonu. Poboljšan je kazneno-pravni položaj žrtve, osobito u pogledu naknade štete uzrokovane kaznenim djelom i uvođenjem posebnih mjera u okviru probacijskog sustava koji će imati za cilj i zaštitu žrtve. Unaprijeđena je i povećana djelotvornost sustava kazneno-pravnih sankcija. Dakle, što se tiče općega dijela čini mi se jedno od, navest ću nekoliko značajnih promjena, to je prije svega su to korijenite promjene u odnosu na kazne. svi smo svjesni i često smo slušali ovdje izvješća o postojećoj situaciji i ne samo u RH nego i šire u Europi i svijetu o prenapučenosti zatvora koja je gotovo negdje i do 50%. Također imajući na umu da je od toga preko jedne trećine svih sankcija su kazne zatvora do 6 mjeseci, dakle, kratkotrajne kazne zatvora, te da je broj zamjetan broj smanjenja novčanih kazni, odnosno njihova zamjena za kaznu kratkotrajnog zatvora koja se onda zbog prenapučenosti često i nije bila izvršavana. Dakle, da je bio ogroman postotak, otprilike 70% uvjetnih osuda, koje su se izricale bez ikakvih ikakvih obveza osim toga da je bilo zapriječen njihov opoziv ukoliko se ponovi kazneno djelo. Dakle, novim Kaznenim zakonom propisane su kazne – novčana kazna, zatvor i dugotrajni zatvor. Otpala je sudska opomena i u novim sada je rad za opće dobro određen kao zamjena za kaznu zatvora i novčanu kaznu. Bitna je novina da je povećana donja i gornja granica kazne zatvora. Prema sadašnjem zakonu kazna zatvora je bila od 30 dana do 15 godina, a dugotrajni zatvor od 20 do 40. Novi KZ kao najnižu granicu kazne zatvora uvodi 3 mjeseca do 20 godina, dakle povećana je gornja granica, postrožene su sankcije u odnosu na kaznu zatvora, a dugotrajni zatvor uveden je od 21 do 40 godina i iznimno u u najtežim slučajevima stjecanja teških kaznenih djela do 50 godina. Čime je praktično se onemogućava izlazak na slobodu najokorjelijim počiniteljima teških kaznenih djela tj. kod onih kojih zapravo ne postoji mogućnost resocijalizacije. Ovaj zakon uvodi iznimnost kratkotrajnog zatvora. Naime, zatvor do 6 mjeseci sud može izreći samo ako procjeni, dakle to je jedna kogentna norma koja sudu nalaže da u svakom slučaju procjenjuje. Dakle, kada sud procijeni, a to znači da će morati obrazlagati tu svoju procjenu da se novčana kazna ili kazna rada, odnosno zamjena rada za opće dobro neće moći izvršiti ili da se tim kaznama, odnosno zamjenom kazne za opće dobro neće biti postignuta svrha kažnjavanja. Također se proširuje mogućnost zamjene kazne zatvora s radom za opće dobro. Dosada je to bio zatvor do 6 mjeseci, sada se ona može zamjenjivati kada je izrečena kazna zatvora do 1 godine da se u slučaju izricanja kratkotrajne kazne zatvora do 6 mjeseci mora zamijeniti sa radom za opće dobro, a može se izbjeći jedino u slučaju, dakle pristanka osuđenika ili se procjeni da to ne bilo, ne bi se postigla svrha kažnjavanja. Također je postrožena odredba o uvjetnoj osudi, dakle ona je individualizirana sada, ona se provodi kroz sustav probacije. Može se izreći samo kad je presuda do godine dana zatvora i obvezno se zapravo uz nju mora izricati i neka obveza koju je osuđenik dužan raditi za vrijeme za vrijeme odgode izvršenja kazne. A tu je niz mjera koje su na raspolaganju, od popravka štete, uplate u humanitarne svrhe, obveznog školovanja, obveze zaposlenja, liječenja, nadzirano raspolaganje prihodima, psihosocijalne terapije pogotovo u slučaju nasilja itd. Također je značajna promjena uvedena kod uvjetnoga otpusta. Ovo držim izuzetno značajno. Možda je prošlo nezapaženo, a to je da o uvjetnom otpustu sada odlučuje sud. To je jedino logično jer odobrenjem uvjetnog otpusta u biti se zadire u izmjenu izrečene kazne. Dosada smo imali situacije da zapravo sudski izrečenu kaznu je moglo izmijeniti otpuštanjem na uvjetni dopust zapravo jednom administrativnom mjerom zatvorsko povjerenstvo. Jednako tako ukinuta je iznimka pa se sada uvjetni otpust može odobriti tek nakon izvršene polovice kazne. Nema više iznimke od jedne trećine izdržane kazne. U dijelu sigurnosnih mjera poboljšane su odredbe postojećih sigurnosnih mjera ali su uvedene i nove a to je obvezan psihosocijalni tretman kao što sam rekla pogotovo u slučajevima nasilja. Zabrana posjećivanja određenih mjesta i osoba, udaljenje iz zajedničkog kućanstva, neke mjere koje imamo u prekršajnom zakonu ali ih nismo imali u kaznenom, zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvore pogotovo u slučaju spolnih delikata protiv djece i zabrana pristupa internetu. Također su značajne novine kod novčane kazne, ja bih rekla da je ovo temeljita reforma penalnog sustava, dakle novčana kazna izriče se i utvrđuje u dnevnom iznosu ali ne više prema prosječnom iznosu dnevnog prihoda već individualizirano prema svakom počinitelju. Naime, smisao primjene i izricanja kazne od strane suda je njena individualizacija prema osobi i prema djelu, načinu počinjenja i općim okolnostima. U ovom slučaju sud će svaki puta procjenjivati materijalne prihode dakle prihode i imovinu počinitelja i prema tome određivati dnevni iznos kazne dnevni iznos kazne u slučaju kada je egzaktno utvrđivanje toga skopčano sa velikim teškoćama, sud to čini po svojoj procjeni, pa iznos dnevni može biti, danas su zakonska ograničenja od 20 do 10 tisuća i može se odrediti najmanje 30 a najviše 360 dnevnih iznosa, osim za kaznena djela iz koristoljublja kada to mora biti do 500 dnevnih iznosa i to mora biti izričito utvrđeno u Zakonu. Također može se izreći novčana kazna kao zamjenska kazna za zatvor, za kada je propisana kazna zatvora do 3 godine, i jedna izmjena od prvog čitanja jer je to bila primjedba u raspravi a to je da se novčana kazna prisilno naplaćuje prije zamjene, prisilno se naplaćuje putem porezne uprave ukoliko se ne ne uspije naplatiti ona se zamijeniti radom za opće dobro i to na način da jedan dnevni iznos se zamjenjuje za 4 sata rada za opće dobro, u prvom čitanju je to bilo 2 sata pa smo prigovarali da je to nesrazmjerno jer se jedan dnevni iznos zamjenjuje sa jednim danom zatvora a onda je primjereno da se barem zamijeni za polovicu dnevnog radnog vremena. Druga značajna promjena je u odnosu na institut zastare, dakle, napušta se dosadašnje razlikovanje relativne i apsolutne zastare, uvodi se jedinstveni zastarni rok sukladno Europskoj praksi s iznimkom i to ocjenjujemo izvrsnim produženja toga zastarnog roka ako je u produženju zastarnog roka donijeta prvostupanjska dakle u tom slučaju se zastarni rok može produžiti za dvije godine kako bi se ostavila mogućnost da se dovrši kazneni postupak i također je jasno utvrđeno postupak i također je jasno utvrđeno da zastara ne može nastupiti za vrijeme izvršenja kaznene sankcije, da netko primjerice bude pušten iz zatvora jer mu je u tijeku izvršavanja kazne nastupila zastara. Dakle, započetim izvršavanjem zastarni rok se prekida. Zastarni rokovi su općenito povećani, što je također primjedba iz rasprave jer je obzirom da su apsolutni rokovi u postojećem Zakonu

Ocjenjujemo također izuzetno dobrim da se načelo oduzimanja koristi stečene protupravnom radnjom, ovim prijedlogom zakona diže na razinu načela. Dakle, time se jasno u prvim člancima koje određuje načela kaznenog zakona utvrđuje da se zločin ne isplati. Ono što je podložno raspravi jest da se na razini načela određuje da nitko ne može zadržati imovinsku korist stečenu protupravnom radnjom u ovoj razini načela ja mislim da bi bilo bolje reći da nitko ne može zadržati korist stečenu protupravnom radnjom ali evo imamo u glavi 6. razradu oduzimanja te koristi koja poznaje razliku između koristi stečene tzv. običnim kaznenim dijelom, i onim kaznenim djelom iz nadležnosti USKOK-a dakle to su najteži oblici korupcije i organiziranoga kriminala gdje je primijenjeno tzv. prošireno oduzimanje imovinske koristi na svu imovinu stečenu u 10 godina za koju se ne može učiniti vjerojatnim da je zakonito stečena. I vrijeme mi je isteklo nisam došla do posebnog dijela, pa ću to u pojedinačnoj raspravi, hvala lijepa, iz svih ovih razloga i onih koje ćemo kasnije iznijeti Klub HDZ-a podržat će ovaj Konačni prijedlog zakona. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa ovim Kaznenim zakonom neisplata plaće propisuje se kaznenim djelom po prvi puta je za to nedjelo propisana kazna isključivo zatvora. Kazna zatvora od tri godine trebala bi biti dovoljna opomena svim onim poslodavcima koji kalkuliraju između isplate plaće radnicima i nezakonitog bogaćenja. TA kazna ne vrijedi za poslodavce koji iz opravdanih razloga, poslovnih razloga, dođu u situaciju da ne mogu poslovati a niti plaćati radnike. Kada je do neisplate plaće došlo do nemogućnosti raspolaganja financijskim sredstvima na računu poslodavca, ili nedostatka financijskih sredstava koji nisu nastali s ciljem izbjegavanja isplate plaće i kada poslodavac naknadno uplati preostale plaće tada se može osloboditi kaznene odgovornosti. Sadašnjim kaznenim zakonom propisana je kazna za one poslodavce koji uskraćuju zaradu radnicima novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. Predloženi zakon ne predviđa više tu mogućnost novčane kazne već pooštrava kaznu i to zatvorom isključivo zatvorom do tri godine. Neisplata plaće već niz godina u Hrvatskoj predstavlja značajan problem i tu pojavu treba u cijelosti iskorijeniti u Hrvatskoj i ovom kaznom zatvora od tri godine za poslodavca, sumnjam da će nekom poslodavcu pasti na pamet zloupotreba novaca namijenjenih za plaće radnika u svrhu stjecanja imovinske ili bilo kakve druge koristi. Prvo treba platiti radnika i ne ugrožavati njegovu egzistenciju, a onda ono što je preostalo rasporediti u interesu poduzeća, a i poslodavca. Posjetit ću na često iznošenje netočnih podataka o broju radnika koji rade, a ne primaju plaću od poslodavaca. Brojke su se koristile ovisno o dnevno političkoj potrebi od 85 tisuća pa neki su čak kalkulirali sa 125 tisuća, da danas u Hrvatskoj ima radnika koji ne primaju plaću, a rade. Nedavna analiza koju je prezentirali Gospodarsko-socijalnom vijeću Vlada i Udruga poslodavaca i sindikati, znači svi socijalni partneri prikazala je ustvari pravo stanje u tom području rada i plaća. U Hrvatskoj podsjetit ću posluje 131 tisuća 77 poslodavaca što pravnih znači 77 tisuća 878 osoba, a što fizičkih 53 tisuće 199 osoba i svi oni zapošljavaju sa krajem kolovoza negdje preko milijun 38 radnika što kod pravnih osoba milijun 158 tisuća 881, a što u obrtu, poljoprivredi itd. Pretežit broj poslodavaca znači negdje oko 94%, a mislim da je taj postotak nešto u zadnje vrijeme veći, kroz godinu uredno isplaćuje plaće, poreze i doprinose svojim radnicima. Mislim da možemo isto tako biti zadovoljni pozitivnim trendom smanjenja broja radnika kojima nije na vrijeme isplaćena plaća. Dio poslodavaca kroz godinu radnicima isplaćuje neto plaću a obvezne poreze i doprinose uplaćuju neredovito i to za cca nekih 70 do 110 tisuća radnika, a dijelu radnika se plaća isplaćuje sa kašnjenjem po par mjeseci i to je na dan kada je bila ta prva prezentacija na Gospodarsko-socijalnom vijeću ta brojka je bila negdje oko 18 tisuća radnika. A zašto sam rekao da moramo biti zadovoljni pozitivnim trendom, taj trend je sada pao na 13 tisuća radnika, znači prema nedavnom zadnjem istraživanju pred par dana koje je javno obznanjeno, znači pao je broj radnika u Hrvatskoj koji rade a ne primaju plaću recimo redovito. Oni primaju sa zakašnjenjem i to je brojka od 13 tisuća radnika ili 1,3% 1,3% zaposlenih. Razlozi za neredovitost isplate plaće su najčešće nelikvidnost ali i neodgovornosti poslodavca koji manipuliraju postojećim propisima. I normalno takve treba kažnjavati, znači koji kalkuliraju da li sa tim novcem da li isplatiti plaće ili nešto drugo. Kako bilo da bilo radi javnosti i radi svih onih koji zloupotrebljavaju i poigravaju se tim brojkama, važno je naglasiti da nema niti 80 tisuća niti 100 tisuća kako je to najčešće oporba znala od strane SDP-a iznositi ovdje koji rade, a ne primaju plaću, jer da je brojka znatno niža i to je ustvari ono što je sigurno pozitivno i to treba naglasiti. I taj trend je drastično pao od nekog vremena kada se sjećamo kada je stvarno bilo preko 100-ak tisuća radnika koji su radili a nisu na vrijeme primali plaću. Normalno da ovo pooštravanje kazne od tri godine zatvora zbog neisplate plaće mnoge poslodavce će riješiti dileme da li isplatiti plaću radniku ili kupiti odnosno taj novac uložiti u neku nekretninu, jahtu ili ne znam što, što bi njemu bilo od koristi, a na kraju što bi bilo na štetu radnika. No, bilo bi dobro da se pitanje isplate plaće i isplate doprinosa osim ugovora o radu pobliže uredi i kolektivnim ugovorom. I normalno tu bi trebala biti velika odgovornost i velika obveza sindikata da inzistiraju da se i kolektivnim ugovorom znači dodatno kod pregovaranja određenih socijalnih i radnih prava za zaposlenike utvrdi osim što je kažem ovo Kaznenim zakonom utvrđeno utvrdi i djelotvorna odgovornost i kontrola poslodavca kod isplate takve plaće. Sve u svemu moramo isto tako naglasiti da je ovo za pohrvatili da smo mi na neki način negdje približno jedina država u okruženju koja ima Kaznenim zakonom propisano kaznu za poslodavce u slučaju neisplate plaće. Njemačka to ima za isplatu doprinosa, ima mislim Texas u Americi isto ima Kaznenim zakonom propisano neisplatu plaću, ali smo kažem jedna od rijetkih država sigurno koja je to Kaznenim zakonom propisala. I ja vjerujem da a i efekti se već vide da se polagano uspjelo iskorijeniti to zlo neisplate plaće, znači neprimjereno je i uopće nije normalno da netko radi a ne primi plaću. I normalno ako postoje za to neopravdani razlozi tada takve poslodavce treba drastično kazniti. I još jednom naglašavam, pohvaliti što je ipak Vlada RH predložila da se to unese u Kazneni zakon. I time smo kao što sam rekao jedna od rijetkih država koja kažnjava one poslodavce koji nesavjesno, neprimjereno i neodgovorno se ponašaju i ne isplaćuju plaće radnicima koji

meni je drago da je ovaj zakon konačno došao u Sabor jer ovo je civilizacijsko pitanje. Isplata plaća i isplata onoga što je netko zaradio svojim radom, što je uložio sebe i svoje znanje da proizvede bogatstvo nekome, a da ne bude za to plaćen. Konačno da netko za to odgovara. Ovo nam je trebalo davno. Ali nisu samo razlozi kolega Kunst oni koji ste vi govorili, neodgovornost ili nedostatak financija i namjera. Treba jasno kazati da postoji namjera, da su se mnogi obogatili isisavajući novce iz vlastitih firmi firmi na uštrb radnika i njihovih plaća. Ostali su im dužni po godinu dana, po dvije godina, tri neisplate, a istodobno su financijskih inženjeringom, konzultantske usluge u inozemstvu ili svoje povezane tvrtke isisavali novce. Posuđivali su novce svojim povezanim tvrtkama, kupovali su nekretnine, kupovali su pokretnine, posuđivali povezanim društvima i fizičkim osobama, kupovali službene automobile. Pa ispada da svaka tvrtka koja ima dva zaposlena i radi isključivo u jednom uredu od 4 kvadrata mora imati pet službenih automobila, a ne može isplatiti radnika. To je neprirodno. Ali sindikat se nije uključio kako treba, sindikat čak i ilegalno podupire kao što je recimo Royal mirovinsko osiguranje koje protuzakonito djeluje. Nije u okviru nijednoga zakona, a čak nosi i izvorno hrvatsko kao da se radi o proizvedenoj mrkvi u Škabrnji ili paprici u Filip Jakovu. A protuzakonito djeluje i otkupljuje mirovine Royal mirovinsko osiguranje i nitko mu ne može stati na kraj. Ovaj zakon ja se nadam da će mu stati na kraj. Hvala lijepo. Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Upravo kolega Mariću mi smo na istom tragu, a to je u principu da sve one neodgovorne poslodavce koji za svoju korist prisvajaju novac koji bi trebali isplatit radnicima za njihovu plaću da konačno budu kažnjeni. I zato sam rekao i ponovno naglašavam da smo jedna od rijetkih država u okruženju koja je u Kazneni zakon unijela kažnjavanje poslodavaca zbog neisplate plaća. Ali ta neisplata plaća nažalost nije problem koji se provlači zadnjih godina, on se provlači nažalost jako, jako dugo u Hrvatskoj. I meni je žao, a moram reći i tada su sindikati upozoravali, bio sam i ja tada predsjednik sindikata, kada je i SDP sa koalicijom bio na vlasti i tada smo tražili rješenja kako riješiti problem i kako kaznit, sankcionirat te poslodavce koji i tada nisu isplaćivali plaću. I moram reći da tada osim današnjih pokazatelja gdje pokazuje da ima negdje cca oko 13000 radnika koji na vrijeme ne primaju plaću, tada ih je bilo ja bih rekao možda 10 puta više. No bez obzira koliko su puna usta bila mojih kolega kojih sada nema u Saboru jer njih ne interesira Kazneni zakon niti problemi radnika, neisplata plaća, ni tad nisu imali sluha. I ipak moramo reći da je to ova Vlada predložila i ova Vlada je u principu kao što sam rekao predložila da se u Kazneni zakon unese ta kažnjivost za poslodavca ako ne isplaćuje plaću radniku za njegov rad. A oni nisu,

Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa kolega Kunst, vi ste rekli i ukazali na brojčane podatke, da značajno opada broj radnika koji ne primaju plaću. Meni je to izuzetno drago i na kraju krajeva to je vjerojatno i rezultat napora onih koji sjede i rade, sustavno donose mjere pa i u okviru mjera gospodarskog oporavka, ali i u okviru toga što o ovom problemu već dugo govorimo, razgovaramo, upozoravamo i ako hoćete javno stigmatiziramo osobe koje ne isplaćuju radniku plaću kao moralno dno, a sebi kupuju jahtu ili auto. Ali i ta brojka od koliko ste rekli 30000 je užasno velika, brojka je velika i za svakog čovjeka jednog jedinoga ako ne dobije plaću i stoga smo ovim novim Kaznenim zakonom zaista stipulirali ovo kazneno djelo na način da ga sudovi i primjenjuju. Ja ponavljam, i dosadašnji Kazneni zakon je imao u članku 114. odredbu po kojoj se mogla kazneno gonit neisplata plaća, ali sudska praksa navodno u opisu bića tog kaznenog djela nije baš uvijek prepoznavala pa imamo vrlo malen broj pravomoćnih presuda u odnosu na to. No, ovom novom stipulacijom ja vjerujem da će do svoga prava pa i kroz kaznenu odgovornost takvog poslodavca moći doći svaki radnik, a poglavito mislim da će ustrojem novog kaznenog suda u Gradu Zagrebu kao najvećem sudu, a onda i kroz sudske odjele za radno pravo, pardon novog radnog suda radnog suda i kroz sudske odjele za radno pravo ti suci imati daleko više znanja i razumijevanja o ovoj specifičnoj materiji pa će u tom smislu radnike bolje i štitit. Ne zaboravimo kod ovoga spomenuti da je u novom Kaznenom zakonu uvedeno i jedno potpuno novo kazneno djelo u slučaju povrede prava na rad, a to je kroz zaštitu zviždača, dakle da je kazneno odgovoran svatko onaj… **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. **Lovrin, Hvala. na 13000 koji danas nažalost neredovito primaju plaću, a kažem drastično je opao u odnosu na broj koji je ranije bio, da je to sigurno jedan dobar rad i kontinuitet rada sa socijalnim partnerima i sa sindikatima i sa poslodavcima gdje je Vlada imala dobre odnose, korektne i gdje je inzistirala da se takvi poslodavci jednostavno i među sobom putem Udruge poslodavaca prozovu i vide zašto ne isplaćuje radnicima redovito plaću. I još jednom hoću naglasiti naglasiti i to sad da je tu opozicija oni bi odmah rekli mi smo predlagali u Kaznenom zakonu da se neisplata plaće proglasi kaznenim djelom za poslodavca. Jeste, ali kad, kad ste oporba bili, a dok ste bili na vlasti to niste predlagali jer onda treba i odgovornost preuzeti, onda to treba unijeti u zakon. Znači ne može, lakše je dok si u opoziciji nešto predlagat, a ka si bio na vlasti, a problem je bio daleko veći nego danas tada to nisi. I sigurna je još jedna stvar koju treba naglasiti, a vrlo je važna, posebno za radnike koji putem sudova traže svoja prava i rješavaju ih, da ova Vlada je konačno donijela zakon da se i radni sudovi uvedu u Hrvatskoj koji će specijalizirano suditi i rješavati radne i socijalne probleme radnicima koji nažalost do sada su dosta dugo morali čekati dok se njihovi problemi ne riješe na redovnim sudovima. (HDZ)** Hvala. Dame i gospodo zastupnice i zastupnici, pozdravimo gospodina Miodraga Marinovića, predsjednika Međunarodne skupine prijateljstva Hrvatske i Čilea u Nacionalnom kongresu Republike Čile. Hvala. Hvala. I imamo još jednu repliku, gospodin Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega Kunst, u smislu evo ove moje replike vama ja apsolutno podupirem sve ono što ste kazali u smislu potrebe inkriminacije, propisivanja neisplate plaće kao kaznenog djela. Potkrijepili ste to i podacima, ukazali na taj nedvojbeno veliki društveni problem. Međutim, možda je potrebno još dodatno naglasiti da je upravo evo sada u ovom konačnom prijedlogu zakona to u izvjesnom smislu biče kaznenog djela prošireni u smislu doprinosa. Po mom mišljenju još je veći krimen ili netko tko čak ima elemente i prijevare, a možemo to čuti ili iščitati iz medija često puta kada se isplaćuje plaća radniku ili taj nesretni minimalac, a da se ne isplaćuju porezi i doprinosi, odnosno doprinosi pogotovo mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, a radnici kod tog poslodavca za tu činjenicu saznaju mjesecima kasnije. Dakle, upravo odredbu ovog zakona ili stavka četvrtog sada u ovom konačnom prijedlogu zakona gdje se ova inkriminacija ili biće kaznenog djela i u ovom smislu proširuje moje je mišljenje da treba dodatno naglasiti i upozoriti poslodavce i na tu činjenicu. Jer samo dakle plaća ona koja obuhvaća plaću za rad ali i uplatu doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje jest ono što radniku pripada za njegov rad. Ili da su svi oblici zlouporabe toga i na način da se isplaćuju plaće, ali se ne uplaćuje mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje dodatni, dakle oblik kaznenog ponašanja koji isto tako u tom smislu treba sankcionirati. I već kad sam vam replicirao dakako da se ovaj problem ne može riješiti isključivo i samo kaznenim materijalnim pravom, represijom, podizanjem optužnica i kažnjavanjem počinitelja kaznenih djela. Širi jest to problem, ali i u tom smislu podržavam ovu izmjenu kada je kod inkriminacije u odnosu na poslodavce, dakle inkriminirat će se samo one situacije u slučaju kada je evidentno i očigledno da je došlo zlouporabom poslodavca do ove situacije koju nazivamo neisplata plaće. Hvala. Odgovor gospodin Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa kolega Tomljanović. Vi ste u svakom slučaju dobro primijetili da osim plaće, jasno tu postoje i porezi i doprinosi koje pojedini poslodavci na žalost ne plaćaju na vrijeme. Oni isplaćuju plaću, neto plaću radniku. Ali kasne sa plaćanjem tih doprinosa i poreza. I na žalost ja sam rekao takvih je negdje u Hrvatskoj oko 70000. To je jedan problem. No možemo reći radnik tu nije trenutno zakinut ali sigurno je zakinut za te poreze i doprinose, iako to mnogi poslodavci plaćaju kasnije ili u dogovoru sa Poreznom upravom nekako rješavaju. Ali sada će i to morati sigurno rješavati na vrijeme. Sigurno da isto tako je važno naglasiti, jasno ne možemo sve riješiti samo zakonom i neće se svi ti problemi moći riješiti zakonom. Ali će se moći riješiti jednom kvalitetnom suradnjom kroz tripartitno socijalno tijelo socijalnih partnera. moram reći da mnogi poslodavci su već shvatili u odnosu na ono ranije razdoblje i međusobno rješavaju mnoge probleme sa onim poslodavcima koji ne isplaćuju na vrijeme radnicima plaće i da jednostavno je to nemoguće više da faktički postoje radnici koji rade a ne primaju plaću ako nisu opravdani razlozi. A mogu reći da je jedino pozitivno u tome, da prema istraživanju nije bilo naznaka da su ti poslodavci ta sredstva otuđivali za nešto drugo, a ne isplaćivali plaće radnicima. Govorim u zadnje vrijeme i to je ono pozitivno. Ali isto tako je naglasiti još jedno. Ova Vlada je stvarno vodila računa o tim socijalnim pravima radnika. Nije derogirala nikad ni jedno socijalno pravo radnicima. Dok SDP-ova Vlada prvo kad je došla na vlast skinula je plaće 30 do 40% radnicima, pa je rezala drastično Zakon o radu, otpremnine, otkazne rokove itd., nepoštivala ugovorena prava iz kolektivnih ugovora itd. To se nije desilo u ovom mandatu. I to je ono što je pozitivno i zbog toga i treba još reći još jednu stvar naglasiti. I ona Vlada je radnike bacila iz prvog isplatnog reda u Stečajnom zakonu u drugi isplatni red, tako da mnogi radnici na žalost nisu se uspjeli, mi sad razgovaramo i malo prije smo, jučer smo nešto oko ovih jadnih radnika koji idu po ulicama. ti radnici kad su prebačeni bili u drugi isplatni red na žalost nisu uspjeli nikad naplatiti svoje otpremnine, svoja neka prava jer …/Govornik se ne razumije./… Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Romana Jerković koje nema. Potom gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Danas raspravljamo o Konačnom prijedlogu Kaznenog zakona koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u drugo čitanje. Prije nego što se osvrnem na razlike koje se predlažu konačnim prijedlogom zakona u odnosu na prijedlog zakona želim naglasiti da je materijalno kazneno pravo zahtjevno i složeno područje uređenja, da su u izradi ovog zakona sudjelovali eminentni stručnjaci akademske zajednice, sudbene vlasti, Državnog odvjetništva, Ministarstva unutrašnjih poslova, Odvjetničke komore i Ministarstva pravosuđa. Da su održani brojni, stručni skupovi i javne rasprave. Smjernicama za izradu novog Kaznenog zakona iz prosinca 2009. Godine Vlada Republike Hrvatske utvrdila je temeljna pitanja zakona. Usklađivanje zakona sa međunarodnim dokumentima, usklađivanje s drugim propisima Republike Hrvatske, osuvremenjivanje općeg i posebnog dijela Kaznenog zakona, otklanjanje zakonskih proturječja i neusklađenosti, poboljšanje kazneno-pravnog položaja žrtve, unapređenje sustava kazneno-pravnih sankcija, promjene u posebnom dijelu preispitivanjem postojećih inkriminacija, uvođenjem novih inkriminacija i osuvremenjivanju pojedinih kaznenih djela. Razlike koje se predlažu Konačnim prijedlogom kaznenog zakona u odnosu na prijedlog zakona nastale su kao posljedica uvažavanja prijedloga i mišljenja kako radnih tijela tako i plenarne sjednice. Isto tako valja istaknuti da se predlagatelj zorno očitovao i na sve one primjedbe i prijedloge koje nije mogao uvažiti. S obzirom na činjenicu da nije moguće dotaknuti se svih razlika, ja bih se osvrnuo na neke koje po mom mišljenju spadaju u kategoriju važnijih i nije ih moguće ne istaknuti. Važnije razlike očituju se u sljedećem, jasno je uređeno načelo primjene blažeg zakona i vremensko važenje kaznenog zakonodavstva, uvodi se načelo oduzimanja imovinske koristi, poboljšane su odredbe koje se odnose na rad za opće dobro, uvjetnu osudu, zaštitni nadzor, obvezno psihijatrijsko liječenje, obvezno liječenje o ovisnosti, dodana je mogućnost javnog objavljivanja presude na zahtjev oslobođene osobe, produljeni su zastarni rokovi za najteža kaznena djela. Predlagatelj se opredijelio na jednaki tretman neisplate plaće i neuplate doprinosa na način da ih je zapriječio istom sankcijom. Predlagatelj je jasno ograničio odgovornost za kazneno djelo sramoćenja, na način da se nikada ne odgovara ako se činjenična tvrdnja koja je istinita i za koju prenositelj u dobroj vjeri vjeruje da je istinita, prenosi u javnom interesu ili iz nekog drugog opravdanog interesa, a ako takvog interesa nema onda će se odgovarati samo ako se takva činjenična tvrdnja prenosi s ciljem da se naškodi nečijem ugledu i časti. Obijesna vožnja u cestovnom prometu kojom se teško krše propisi sigurnosnih prometa, sankcioniraju se kaznom zatvora do 3 godine. Dodana su nova kaznena djela zlouporaba povlaštenih informacija i zlouporaba tržišta kapitala. Dodan je novi članak kojim se propisuje usklađenost ovog zakona i zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Predložen je kraći rok za stupanje na snagu novog zakona. S obzirom na iznijeto, a uvažavajući činjenicu da konačni prijedlog Kaznenog zakona sadrži dorađene poboljšice u kaznenom materijalnom pravu, te je sukladan međunarodnim propisima i pravnoj stečevini Europske unije, osobno ću podržati donošenje Kaznenog zakona. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku, gospođa Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega Grbić spomenuli ste novo kazneno djelo obijesne vožnje. Ja mislim da je to izvrsno da se ugradilo u novi Kazneni zakon. Jedino ovdje moramo razmisliti i na to bih upozorila i predlagatelja da kontrolira odredbe Prekršajnoga zakona, jer su gotovo identične odredbe i u Prekršajnom zakonu, pa bi se moglo dogoditi da zbog čuvene presude …/Ne razumije se./… europskog suda netko ostane zapravo nekažnjen ovom, ne bude kazneno odgovoran i kažnjen zato što je već prekršajno kažnjen, stoga bi to trebalo urediti. Ali ono što je također izuzetno dobro, a da se kod kaznenog djela obijesne vožnje smatra kaznenim djelom takvo ponašanje čak i onda kada nije prouzročilo neku posljedicu, iz razloga što je značajno ugrožena ili znatno ugrožena opća sigurnost. Predlagali smo, odnosno bilo je u raspravi to govoreno, ja sam osobno predlagala i oduzimanje predmeta kojim je počinjeno kazneno djelo kod, upravo kod ovakvih slučajeva obijesnih vožnji, gdje imamo recidive da osobe u pijanom stanju bez vozačke dozvole voze prebrzo, više od dozvoljene brzine itd., pritom ugroze živote, prouzroče posljedicu smrtnu, i opet to ponavljaju jer im sredstva počinjenja nije oduzeto, predlagali smo da to bude u ovom kaznenom djelu, međutim predlagatelj je rekao i ja to prihvaćam, ali potičem sudove na primjenu u praksi, a to je opća odredba općeg dijela da se uvijek može oduzeti sredstvo počinjenja kaznenoga djela, ako bi time bila dovedena u opasnost opća sigurnost ili ponavljanje kaznenoga djela, pa ja prihvaćam, predlagatelje je dobro ukazao na odredbu općeg dijela Kaznenoga zakona, ali sudovi bi to u praksi trebali i češće primjenjivati. Hvala lijepa. **Grbić, Ivo (HDZ)** Hvala lijepo kolegice Lovrin, šta ste uočili i ono što sam ja istaknuo šta me ovaj, šta mi je bilo jako interesantno u ovom novom Kaznenom zakonu. Ima niz drugih stvari, recimo interesantno je osim ovoga šta smo istaknuli, a nije se recimo do sada barem, iako je bilo malo nas koji smo do sada govorili, meni je recimo interesantno isto reforma samih kazni gdje se novčana kazna individualizira i daje se mogućnost da se, ukoliko se ona ne plati ne ide odmah u zatvor, jer se time gubi smisao same novčane kazne, već se uvodi novi sustav naplate kazne, a to je putem porezne uprave. Tek u slučaju ako nije moguće takvu kaznu naplatiti putem porezne uprave, onda se ide na opet, ako mogu kazati drugu varijantu prije one konačne, a to je kazna zatvora, a to je mogućnost rada za opće dobro. Prema tome ovaj zakon zaključio bih vrvi nizom novina, upravo je i to produkt onog šta sam na početku rekao jednog dugotrajnog rada struke. Hvala. Hvala. Na redu je potpredsjednik gospodin Vladimir Šeks. Izvolite. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici, dame i gospodo iz Ministarstva pravosuđa. Ja ću u svom nastupu reći nešto o tome kako se i da li se i u kojoj mjeri određene odredbe Kaznenog zakona, novog Kaznenog zakona, referiraju prema temeljnim načelima hrvatskoga Ustava, posebno prema članku 35. Ustava Republike Hrvatske, citirat ću taj članak: "Svakom se jamči štovanje i pravna zaštita njegovoga osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti." Da li novopredložena odredba Kaznenog zakona ili cijela glava Kaznenog zakona, koja nosi naziv kaznena djela protiv časti i ugleda, a posebno uvođenje novog kaznenog djela sramoćenja, da li ona štiti ovo temeljno pravo i slobodu čovjeka, to je pravo na dostojanstvo, pravo na obiteljski, poštovanje obiteljskog života i zaštitu ugleda i časti kao jedno od temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina. Jedan dio, naglašavam jedan dio, medija i u jednom dijelu tih medija koji su obuzeti jednom groznicom stjecanja profita ili kao glasnogovornici ili agitatori ili propagandisti određenih grupnih interesnih skupina ili političkih interesnih skupina stavili su kao svoje vrhovno načelo u tom dijelu medija u tom dijelu medija upravo sramoćenje ljudi, pojedinaca iz političkog i javnog života sa isključivom namjerom iznošenja različitih priča, tvrdnji, sa jedinom i isključivom namjerom da se ti ljudi … /Govornik se ne razumije./…, da se osramote, da se povrijedi njihova čast i ugled. Namjerno se iznose različite tvrdnje, uništavaju se ljudske sudbine, egzistencije bez skrupula, bez ikakvih skrupula ne vodeći računa o tome kako će se iznošenje određenih, u pravilu lažnih, tvrdnji, konstrukcija, fabrikata reflektirati na sudbine pojedinca, pojedinca, njihove obitelji, žena, djece. Za to ih nije briga, briga je samo profit, briga je samo kako prodati neku priču i na njoj zaraditi ili kako naškoditi iz određenih interesa određenoj drugoj skupini ljudi ili pojedincima. I zato pozdravljam uvođenje ovog kaznenog djela po uzoru na pravo mnogih europskih zemalja, starih demokracija, kazneno djelo sramoćenja gdje se propisuje odgovornost u prvom redu onih novinara koji se ne pridržavaju niti kodeksa novinarske etike i koji cijeli svoj isključivo pišu sa namjerom, isključivom namjerom da sramote, vrijeđaju i kleveću druge ljude jedino rukovođeni i vođeni sa tim interesima. Toga imamo u jednom dijelu medija ili javnog života pregršt dokaza gdje se u toj groznici trke za profitom ili u toj groznici trke da se našteti konkurenciji ili nekim drugim političkim interesima ide bez ostatka uništavanje ljudskoga, osobnoga integriteta, obiteljskoga integriteta i zato pozdravljam ovo kazneno djelo, uvođenje ovog kaznenog djela sramoćenja gdje se razlikuje što je kazneno djelo sramoćenja, a što je kleveta. Isto također pozdravljam da se ponovno naglašava i uvodi da je kazneno djelo kazneno djelo svako ono djelo, bilo koje djelo koje je počinjeno iz mržnje. To je sada u 87. članku stavku 20. gdje se posebno navodi da je zločin iz mržnje je svako kazneno djelo koje je počinjeno zbog različitih okolnosti koje nosi u sebi pojedinac ili neka određena skupina. I takvo postupanje uzet će se kao otegotna okolnost i značit će i teže kažnjavanje. I danas imamo i ovih dana i ovih mjeseci i tjedana imamo puno primjera toga da se da se ljude kleveće, iznosi se nešto što može škoditi njihovoj časti i ugledu, a što nije ni k tome istinito, sa isključivom namjerom da se kleveće, da se vrijeđa sa motivom mržnje prema pojedincima i prema ljudima i ta mržnja onda, taj govor mržnje onda rađa i konkretnim posljedicama pa dolazi i do fizičkih napada i prijetnji na pojedince i druge skupine. I zbog toga mislim da u ovoj sferi Kaznenog zakona su izvrsno propisana i razgraničena i ovo kazneno djelo sramoćenja i kazneno djelo klevete jer i Kaznenim zakonodavstvom se jednom mora stati na kraj tim pokušajima i stvarnim tvornim djelovanjima jednog dijela, ovo ću koji prelaze sve moguće granice i kojima je jedini cilj sramotiti, klevetati ljude i nanijeti im bilo koju vrstu štete po njihovu čast i ugled ne prezajući ni pred najvećim gnjusobama koje su u stanju pronositi i iznositi posebno iz obiteljskoga života gdje se nasrće i na malodobnu djecu, njihov integritet, na obitelj i na one koji su najranjiviji u pogledu nasrtaja na slobodu i na dostojanstvo i na čast. Stoga pozdravljam donošenje ovog Kaznenog zakona. (HDZ)** Hvala. Idemo na replike koji su se prijavili. Prvi je gospodin zastupnik Boris Kunst, izvolite. **Kunst, ja se potpuno slažem s kolegom Šeksom da je dobro da je ovo sramoćenje ušlo u ovaj Kazneni zakon, ali mislim da je razblaženo kao kamilica. Jer u principu predviđena je samo novčana kazna isto kao što je i novinarska kampanja ublažila kaznu za klevetu. Iako u svim europskim zemljama za klevetu je predviđena zatvorska kazna u Hrvatskoj je neće biti. Očito da je pritisak Europske federacije novinara imao svoj učinak. Oni su tražili da se briše ta zatvorska kazna za klevetu jer to je prijetnja slobodi medija itd. Jer oni kažu da ako novinar mora dokazivati istinitost klevete tada se narušava pravo na iznošenje ideje, a upravo iz takvih stavova moglo bi se zaključiti da se podupire ona vrsta novinarstva koja iz komercijalnih ili drugih razloga bavi se senzacionalizmom, a do senzacionalizma najčešće se dolazi klevetama, sramoćenjem, uvredama kojima su pojedinim novinarima najčešće alati kojima se oni služe u svom radu. Novinar bi za svaku klevetu, uvrede i sramoćenje koje ne može dokazati a nema dokaza treba odgovarati jer je drugoga oštetio, nanijeo mu je neprocjenjivu štetu i obitelji i prijateljima i faktički cijelom okruženju onoga kojega je oklevetao. Oni novinari koji pošteno rade svoj posao oni se ne boje klevete odnosno ne boje se da kazneno djelo klevete bude i zatvorska kazna, a oni novinari koji se upravo bave na taj način tim senzacionalizmom ili taj prljavi način novinarstva kako bi ga se moglo nazvati, oni bi se itekako trebali bojati toga a na žalost to je ublaženo i bojim se da je to upravo pod pritiskom ove europske federacije novinara jer je to je jedan jaki lobij koji je izvršio pritisak na naše ministarstvo ili Vladu kako hoćemo. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor, potpredsjednik Šeks. Pa zaštićen je novinar i njegov integritet i njegov rad ako postupa u skladu sa kodeksom novinarske etike i uobičajenim standardima. Zaštićen je na taj način što nema kaznenog djela sramoćenja ako počinitelj dokaže istinitost činjeničnih tvrdnji koje je donosio, pronosio i postojanje ozbiljnog razloga zbog kojeg je postupajući u dobroj vjeri povjerovao u njihovu istinitost. Ovo se kazneno djelo sramoćenje odnosi na one koji postupaju sa ciljem da naškode časti i ugledu, jedino sa tim ciljem ako postupaju i djeluju prema tome takvi ne mogu imati pravo na zaštitu. Na redu je gospodin Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Šeks govorili ste o mržnji u jednom dijelu medija. Jedan dio medija promiče mržnju ali mržnju prema istini. zato imamo dvije slike u hrvatskoj, onu stvarnu i onu koju pokušava nametnuti taj jedan dio medija. Mediji općenito činili su strahovito puno u napretku napretku društvenom Republike Hrvatske, učinili su toliko toga dobrog u Hrvatskoj, ali jedan dio medija pokušava nametati neistinu Hrvatskoj. Promiče loše zagušuje dobro. Jedan dio medija za ubojicu, koji slobodno šeće po gradu i ubije nevina čovjeka kaže ugledni građanin, ugledni poduzetnik treći put u pritvoru. Najbolji menadžer drugi put u pritvoru, kako je to moguće. Prevario sve poduzetnike, prevario sve dobavljače, nije isplatio plaću, a ugledni poduzetnik i upornog a zovu. A mi nismo čuli da se nešto dogodilo u šest velikih banaka, tamo nema ni otpuštanja nezakonitog, tamo nema maltretiranja, tamo nema mobbinga, tamo je sve savršeno, tamo je idilično. Nikada nismo pročitali ni jedan redak da tamo nešto ne štima. Stvara se idilično okružje ali to je ono bogatstvo o kojem ste vi govorili. Ali isto tako treba imati nade, treba imati vjere, jer znamo kako je rekao Ivo Andrić "Dok ima mraka, biti će i svanuća". Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor, potpredsjednik Šeks. Ja mislim da ovaj članak 148. Kaznenog zakona, novog, ne da ne ugrožava slobodu medija, slobodu novinarstva upravo jamči, učvršćuje tu slobodu ali slobodu za istinu a ne slobodu za laž i slobodu za klevetu. Dakle, ovaj članak je dodatno jamstvo svim novinarima da će biti zaštićeni ako promiču istinu i promiču ostale vrijednosti u civilnom društvu, a opomena onima i prijekor onima koji promiču druge vrijednosti ili nevrijednosti, pravo na laž, pravo na klevetu i pravo na sramoćenje. Nema prava na sramoćenje, nema prava na laž, nema prava na klevetu, to ne može biti nikakvo pravo i ono mora biti sankcionirano. Ana (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, ja bih se u svemu složila s onim što ste istakli u svom izlaganju i dobro je da je ovo uređeno u glavi kaznenih djela protiv časti i ugleda i točno je da ste rekli da neki novinari, poneki ili neke novine zaista ne prežu ni od čega da bi napravili senzaciju i zaradili ali ja bih rekla i povezala to sa kaznenim djelom ovog novog KZ 307. a to je povreda tajnosti postupka. Mnoga bi sramoćenja bila izuzeta ili ne bi ni dogodila protiv osoba koje ni po čemu nisu involvirane u kazneni postupak osim po iskazu nekoga protiv kojeg se vodi rana faza istrage, dakle u postupcima koji su temeljem zakona tajni a za koje je propisana kazna za svakoga od tri godine zatvora, tko neovlašteno otkrije što je saznao u tom postupku ia ja razumijem da je teško saznati tko je otkrio jer je više sudionika. Jednako tako razumijem da po zakonu o medijima i to je jasno da novinar nije dužan otkriti izvor informacija i to poštujem ali jednako tako u stavku 2. toga članka stoji da će se tom istom kaznom zatvora do tri godine kazniti svako onaj tko bez dozvole suda objavi tijek postupka. MI dnevno čitamo iskaze osumnjičenika, ljudi u ranom istražnom postupku, gdje se spominju treći ljudi sasvim slučajno bez ikakve osnove i o njima se to ka gotova činjenica piše. jednako tako svi koji znamo nešto o kaznenom pravu znamo da okrivljenik ne može biti terećen za lažno svjedočenje pa prema tome može govoriti što hoće i kako hoće bez ikakvog osnova. A ja samo pitam jer je to inkriminirano i po postojećem Kaznenom zakonu, a sada je također stipulirano još i možda malo bolje, što radi država i tijela državna da bi zaštitila učinkovitost svoga kaznenog progona, progona, jer na kraju krajeva ovakve objave mogu i opstruirati kazneni postupak. Hvala. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, cijenjene kolegice i kolege. Čitajući ovaj zakon osjećao sam se dvojako. Osjećao sam zadovoljstvo ali me malo nešto i kopkalo u pozadini svega toga, to zadovoljstvo što nije potpuno zadovoljstvo. A potpuno zadovoljstvo bi bilo da smo ga ipak donijeli prije. Potpuno zadovoljstvo bi bilo da se i prihvatilo, nekoliko sam puta predlagao u ovom saboru da ne može biti tvrtka registrirana da nema bar jednog zaposlenog, a da u ovom zakonu ima kazneno djelo za one koji imaju tvrtku a da nisu zaposlili nijednog, da ima u ovom zakonu i sankcija i da se pokaže kaznenim djelom tko prijavljuje zaposlenika na plaću manju nego što je sva, a takvih ima, ima ih na tisuće. Zamislite na minimalcu diplomirani inženjer, pa minimalac je po strukturi zamisli osmišljeno za najniže radne mjesto i najnekvalificiranije radno mjesto, a ona toliko tisuća prijavljeno sa VSS sa najvećim znanjem i iskustvom na tu najnižu plaću. Ali to opet kažem malo mi zadršku daje da nije potpuno zadovoljstvo, ali sam zadovoljan da konačno ovaj zakon dolazi, da vidi svjetlo dana, da se primjeni i da se stane na kraj tom već pretencioznom bahatošću koja prevladava Hrvatsku i stat će, bojat će se, neće više činiti to što su činili. Jer pogotovo u sferi gospodarstva to me i najviše interesira. Gospodarstvo bez kaznenih sankcija je kao kršćanstvo bez pakla, nezamislivo. Sada konačno imamo to. Ali zamišljao sam kada sam čitao zakon kako bi Hrvatska izgledala da smo ga donijeli prije 15 godina. Onako olako sam zaključio ne bi dug središnje države, bio bi nula kuna. Ali kada bih išao i u pomniju analizu ne bi bio daleko od toga. Ne bi se nitko usudio da je ovaj današnji zakon koji je na stolu bio na snazi da privatizira i sanira banke na način na koji je to učinio, da privatizira najveću i pretvorbu najveće hrvatske banke koja danas ima 90 milijardi kuna imovine na način da ni lipe ne dođe u državni proračun, da se plaćaju odštete za kriminal u Slavonskoj banci četrdesetak milijardi eura, a da nitko ne odgovara. To poslije ovoga neće nikada, da se raskidaju ugovori … /Govornik se ne razumije./ … država plaćala po 50 ili 100 milijuna eura ili dolara odštete a da nitko ne odgovara, da su se vjerovnici, a vidim ovdje zaštita vjerovnika jedan od važnijih stvari, najprevareniji sloj ljudi u Hrvatskoj u ovih 20 godina, da su radnici bili obespravljeni. A obratit ću se samo na jedan dio medija, toliko radnici oni jadnici koji nisu dobili plaću po 6 mjeseci štrajkaju, hodaju, goli i bosi po kiši, nekima sam i ja išao prije 6, 7 godina nosio hranu i piće, a da nitko ne zna ni kako se zove direktor i vlasnik te firme, jer to mediji to prešućuju neki. Pa imamo najsvježije podatke, pokušavam ne znam tko je direktor, tko je upropastio tu tvrtku. Ali najčešće se pokazuje da su ugledni. Nikada ne bi suficit nakon uvođenja PDV-a od iznosa 7 milijardi kuna završio preko privatnih tvrtki većinom u inozemstvu, a da nitko ne odgovara da je ovaj zakon bio. Nikada ne bi se usudili plaćati obveze privatnih bankama londonskim i pariškim klubom i koji je tek istekao prije dva mjeseca, a da za to nitko nije odgovarao. Nitko se ne bi usudio plaćati proviziju za pretvorbu Privredne banke u London jednoj tvrtki 18 milijuna eura, a da nitko za to ne odgovara. Konačno ovaj zakon će osvijestiti, on je potreban radi društvene higijene koju moramo dizati jer je u ovih 20 godina spala na niske razine. Nitko se ne bi usudio proviziju za savjetovanje u privatizaciji Dubrovačke i Splitske banke uzimati, a da nakon prodaje te dvije banke prodaju po nekoliko puta većoj cijeni nego što ju je država prodala. Ali nitko za to nije mogao odgovarati jer nije bilo ovakvog zakona. Ovdje je predviđena i kaznena sankcija za one koji ne štite tuđe imovinske interese. Toliko je godina prošlo a da od povrata imovine crkvi nije skoro ništa realizirano. Taman kada crkva odabere nekretninu koja može zamjenu jer je prethodno bila na uvid dobila koju može tražiti, u međuvremenu te nekretnine nema, netko je prodao. Jer se tako štite interesi imovinski interesi drugih. Poslije ovog zakona neće se moći tako preko noći prodavati ono i nestajati što je netko odabrao u zamjenu, pristao na zamjenu, što mu je oduzeto davno. Ali usput, to inače povjerenstvo zajedničko i ne funkcionira i ne znam koja mu je uloga i uopće ne sastaju se nikako. I upravo oni koji su u proteklom sustavu bili najveći protivnici crkvi i najbesramniji način se obogati u RH, sada su se čak priklonili, ušli u molitvene zajednice, sebi isplaćuju neto godišnje 3 milijuna 300 tisuća kuna, a nije im dosta bogatstva, žele još, mole Boga valjda da dva i dva ne bude četiri. Ovaj zakon predviđa i kaznene sankcije za povredu prava vjerovnika iz razloga prezaduženosti ili nelikvidnosti. Pa koja vrsta odgovornosti treba da netko prezadužuje tvrtku, a zna da ne može vratiti. I zna ali to namjerno radi. Kad je maloprije kolegica Lovrin govorila o vožnji nesavjesnoj, drago mi je da ste to uveli, ali u Austriji i u Njemačkoj onaj koji vozi 240 on završi na psihijatrijskom promatranju i ne puštaju Pa nije to samo nepoštivanje zakona vožnja 200 i 240, to graniči s nečim drugim, to je stvarno za analizu u Vrapču. Pa tko su ti koji to rade i koji to voze? To su smišljeni ubojice koji voze 250/sat. On ne kontrolira motorno vozilo na cesti. Posebice me veseli uvođenje kaznenih sankcija za davanje mita u postupku stečaja i primanja jer je stečaj i stečajni postupci jedno omiljeno gnijezdo kriminalaca. Što su oni napravili u ovih 20 godina to je nešto strašno. Hrvatska treba plakati nad tim što su oni učinili, a 10 godina, 12 godina isti stečajni upravitelji, isti stečajni suci i nisu se pomakli milimetra sa …/Ne Kako je moguće da 12 godina traje stečajni postupak i ništa nije napravljeno. Pa bar je moralna dužnost smijeniti tog stečajnog upravitelja ako ništa drugo. Ali uživaju, voze džipove, voze audije, njih vozač voza 20 godina. Konačno da se stvara taj okvir da se preispitaju takve. Utaja poreza i carine, hvala Bogu da i to imamo, da je to kazneno djelo. Sjećam se prije nekoliko godina carinska uprava je poslala inspektore u INA-u da prekontroliraju jel se šverca nafta. Zamislite, zaštitari INA-e su potjerali carinske službenice sa pištoljima. Da se to dogodilo u Americi FBI bi sa helikopterima opkolio i sve protjerao, bili bi smijenjeni svi isti dan, a kod nas se to prešutilo kao da se ništa nije dogodilo. I poznato je da čovjek ne može izbjeći samo dvije stvari: smrt i platit porez, a u Hrvatskoj poslovni sustavi umrli, pojedinci umrli, a nikad nisu platili porez. Zato i jesmo ovdje gdje jesmo, ali ovaj zakon će pridonijeti da ne budemo gdje jesmo nego da budemo na bolje. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika ko u priči. Prva, gospođa zastupnica Marijana Petir. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Mariću, slažem se s vama kad govorite o ovom zakonu kao jednom modernom zakonu, zakonu s kojim se Hrvatska stavlja uz bok mnogim razvijenim demokracijama i približava doista zakonodavstvu onih zemalja koje se često ističu kao primjer, poput Austrije ili Švicarske. Govorili ste o različitim kategorijama koje obuhvaća ovaj zakon i ja bih se htjela osvrnut na jednu koja je definirana člankom 130. i čini mi se da je tu zakon mogao biti možda precizniji i dorečeniji. Riječ je o povredi slobode vjere. Mi danas živimo u društvu gdje je islamofobija i kršćanofobija doista uzela previše maha. O tome je bilo riječi i na posljednjoj konferenciji OESS-a gdje je jednoglasno donesena rezolucija protiv kršćanofobije. Stoga ja smatram da evo i u ovom zakonskom prijedlogu premda se on u članku 130. dotiče povrede slobode vjere je trebalo ipak preciznije definirati određene odredbe jer netolerancija i diskriminacija vjernika, pripadnika ili kršćanske ili druge vjeroispovijesti je prije svega necivilizacijsko ponašanje. Ono mora biti prepoznato i na najvišim razinama, kao što je prepoznato i na najvišim međunarodnim razinama. I smatram da ravnopravnost građana u tom segmentu mora biti bezuvjetno osigurana. Mi smo danas svjedoci, a i neki od nas koji sjede ovdje u Hrvatskom saboru da postoje ljudi koji bi skidali križeve sa vrata, koji ne štede ružne riječi, dapače vrlo uvredljive kad nam se obraćaju i smatram da je ovaj kazneni zakon ipak u tom segmentu trebao biti malo dorečeniji nego što je sada. Hvala lijepo. **Šeks, Kolegice Marijana, čitajući knjigu "Posljednja vremena" Michaela O'Briana sve mi je postalo jasnije u životu pa i pitanje kršćanstva. Jest da zahtijeva dosta vremena 900 stranica pročitat, ali ako ijednu knjigu vrijedi pročitat vrijedi i nju. U njoj kaže pisac glavni lik da katolička crkva krvari iz tisuću rana, udarana i izvana i iznutra. I nesporno je da postoje pojedinačni ispadi, da se nasrće na katoličku crkvu, ali ipak ja u Hrvatskoj kao katolik osjećam se vrlo slobodno mislim da smo mi demokratsko društvo koje je doseglo vrlo visoku razinu kad je u pitanju sloboda vjere. A pojedinačnih ispada će biti uvijek i ne može ih nikako, ali oni su doista simbolični i pojedinačni ja mislim da se bez obzira svaki čovjek, bez obzira na slobodu vjere osjeća vrlo ugodno. Kad bi se po svim drugim pitanjima osjećao kao po pitanju slobode vjere društvo bi nam bilo savršeno. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Kolega Marić, vi ste tu naveli niz stvari, neke su možda i malo crnje nego što jesu, međutim Kazneni zakon ne može sve riješiti. Ima drugih zakona koji trebaju dovest do toga da uopće Kazneni zakon se ne bavi time. Ja ću ovdje spomenut nešto što mnogi kao alibi žele stavit u nekakav zakon i kazneni i neke druge zakone, a to je neisplata plaća i neke druge stvari. Mi imamo Zakon o osobnom identifikacijskom broju. Visoki trgovački sud, ja ću to ovdje javno reći i o tome govorim već dugo vremena, nije 50 tisuća tvrtki koje su osnovane prije ovog zakona zaveo sukladno novom Zakonu o sudskom registru. Dosad su se društva s ograničenom odgovornošću, spominjao se samo jedan osnivač. Njih je moglo biti pet ili šest, oni se nigdje nisu vidjeli, ali njihova međusobna prava su bila regulirana nekakvim društvenim ugovorom. Zašto osobni identifikacijski broj, zato što kad se on počne primjenjivat nitko više u Hrvatskoj nikog neće moći lažno optužit da nešto ima, a toga su vam prepuni mediji svaki dan. Kad treba nekoga nanišaniti onda ga javno optužite, osramotite i sutra se ništa ne događa kad se to pokaže da nije istina. osobni identifikacijski broj će jasno pokazati i razotkrit one koji danas mnogi drže moralne lekcije u Republici Hrvatskoj da posjeduju nekoliko firmi, a da se ne vide da ih oni posjeduju. A poreznu upravu priječi porezna tajna da kaže tko su ti. su ti. A kad pogledate nelikvidnost u Hrvatskoj, preko 70% blokiranih tvrtki su upravo te tvrtke koje nemaju nijednog zaposlenog. Da iskoristim jedan ovako šatro izraz, zavaljaju i poslovnog partnera i državu i radnike i samo sa istim sredstvima nastave radit u drugoj tvrtki. Ako imamo instrument, a osobni identifikacijski broj je taj instrument, onda iskoristimo taj instrument. Neće biti toliko kaznenih djela. Sudovi će se moći baviti sa mnogim stvarima. I druga stvar o nelikvidnosti. Ako dva partnera imaju nesporno učinjen poslovni događaj i ako jedan prijavi drugoga, onda sud treba donesti odluku praktički u roku od 15 dana da ovaj njemu to mora naplatiti i onda ćemo riješiti 70% neplaćenih računa. ne može biti da netko kaže da zarađuje 6000 kuna a živi ko lord, a nitko se ne pozabavi time. Važno je imati dobru PR agenciju, onda od prosjaka postanete genijalac ili od genijalca i bogataša postanete prosjak. **Šeks, Kolega Šuker, nisam bojao društvo u crno ili bijelo samo sam iznosio činjenice, a svak' nek' zaključi kakva je boja nakon iznošenja tih činjenica. Ja iznosim činjenice ne svoje, nego društvene i lako provjerljive činjenice. Ako je Republika Hrvatska sanirala banke sa 87,4 milijarde kuna, a prodala ih za 5,3 milijarde onda je to društvena činjenica koju se može lako provjeriti. I ne govorim je li to crno ili bijelo, onakvo je kako su nam danas rezultati i posljedice toga. Je li bilo zlouporabe povlaštenih informacija u Plivi? Ne znam. Ali kako je moguće da nije bilo ako je netko na povlaštenim informacijama zaradio 30 milijuna kuna i to jedna osoba. Ja samo konstatiram. A je li nekom crno ili bijelo, pa naravno da onima koji ne primaju plaće, koji su radili njima je sve crno i oni ne mogu štedjeti za crne dane jer njima su svi dani crni. Hvala lijepa. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženom kolegi Mariću bih replicirao u onom dijelu kada je spominjao zapravo gospodarski kriminalitet i naravno tu ga apsolutno podupirem, podržao sve ove predložene norme koje sankcioniraju taj gospodarski kriminalitet. Naročito je pohvalio odredbu članku 249. Znači povreda prava vjerovnika u gospodarskom poslovanju. I uistinu kolega Mariću apsolutno treba sankcionirati i staviti u tu zonu kaznene odgovornosti sve one koji, znači osnivanjem trgovačkih društava i poslovanjem u trgovačkom društvu u situacijama kada, dakle svoje trgovačko društvo dovode, pa čak nekada i namjerno u takve pozicije da izbjegavaju plaćanje svojih obveza do kojih može doći zbog najrazličitijih razloga. I onda izlaz iz te pozicije traže na način da osnivaju druge trgovačke subjekte. Apsolutno to treba sankcionirati na način u krajnjoj liniji da se takva nedopuštena ponašanja ne dozvoljavaju. Međutim, moram kazati i to da se slažem sa svim onima koji govore da se te situacije ne mogu isključivo i samo riješiti kaznenim zakonodavstvom. Kazneno materijalno zakonodavstvo dolazi na kraju cijele te priče, dakle kada postoje osnovane sumnje da je netko povrijedio Kazneni zakon, postoje osnovane sumnje da je netko počinio kazneno djelo. Drugo što želim u smislu svoje replike kazati. Spominjali ste ona poduzeća, ona trgovačka društva koja u izvjesnom smislu funkcioniraju na tržištu, a nemaju ni jednog zaposlenog. Što s takvim subjektima u ovom smislu napraviti? Dakle, nemaju niti jednog zaposlenog, nemaju niti jednog radnika, nemaju zapravo nikakvog imovinskog čak niti supstrata osim onog onog temeljnog kapitala koji je reguliran društvenim ugovorima i koji je po Zakonu o trgovačkim društvima bio neophodan da bi se te firme mogle registrirati. Dakle, zaključno apsolutno podupirem sve ono što ste kazali u smislu potpore ovim odredbama zakona u smislu sankcioniranja gospodarskog

funkcioniranja trgovačkih društava koji će i nakon donošenja ovog zakona, Kaznenog zakona ostati u ovoj sferi neriješeni i bit će dakle podloga za najrazličitije oblike ponašanja koji će sasvim sigurno doći i pod lupu određenih odredaba Kaznenog zakona.

Iz čega su ti tajkuni, prevaranti, ti nepošteni poduzetnici, ali moramo naglasiti da je većina poduzetnika u Hrvatskoj poštena. Ali iz čega su oni izišli? Pa oni koji su uložili svoj kapital pa taj nije prevario nikoga. Ali onaj koji je dobio bogatstvo a dao je nula kuna, nije dao ništa upravljao je tvrtkom, bila mu je tvrtka da nije lipe platio za dionicu. Ti su napravili nereda po Hrvatskoj. Njima treba stati u kraj. I iz takve nekulture poduzetništva naravno da dolazi do nekulture ponašanja. Ne može nekulturan poduzetnik nego se nekulturno ponašati. A kakve posljedice mogu biti? Samo pogubne. Ali oni su inače u društvu vrlo ugodni, veseli, najbolji su za društvo. A znate zašto? Pa do sad su bili zakoni takvi da ih gađaju, ali promaše a nema ništa veselije za čovjeka nego kad ga gađaju pa promaše. Zato oni uživaju. Ali mislim da neće više. Hvala lijepa. Kolega Mariću vi ste u svojoj raspravi dotakli jedan problem ja bih rekao hrvatskog piranizma koji već niz, niz godina postoji u Hrvatskoj a to je da dio hrvatskih poduzetnika na žalost iskorištava radnike na način da im isplaćuje ili prijavljuje na minimalnu plaću, a neku siću ili razliku im isplaćuje ispod stola. I normalno da oni na taj način varaju i državu, ali na žalost najviše tog radnika. I vjerujem da ćemo i to, ako se to uspije iskorijeniti, jer to je jedan strašan problem koji teško da itko uspio iskorijeniti. Možda kroz ovog zviždača nešto što je, bi se možda moglo neka zaštita naći radnika jer radnici su na žalost nezaštićeni u tom trenutku kada bi otkrili takvog poslodavca. Ali ste još jedan problem dotakli, dotakli ste stečajne upravitelje koji su sebi u Trgovačkom sudu izgradili takvu utvrdu da je jača od Kineskog zida. I upravo dio tih stečajnih upravitelja, neću reći svi, su mnogi krivci što su razna poduzeća propadala, što su radnici ostajali bez posla. Ja bih čak rekao neki stečajni upravitelji su to radili po narudžbi pojedinih tajkuna, uništavali poduzeća da bi ih ovi kasnije bud ni za što mogli kupiti. I to je jedan veliki problem i to je problem gdje na žalost, velim u tom Trgovačkom sudu se izgradila jedna takva utvrda gdje nitko ne kontrolira te stečajne upravitelje. I takvi stečajni upravitelji bi trebali isto odgovarati, jer to su isto ratni profiteri kao i oni tajkuni koji su uništavali i kupovali firme u određeno vrijeme kroz pretvorbu i privatizaciju itd. Jer su i ti stečajni upravitelji u tome sudjelovali samo na jedan sofisticiraniji, **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Kunst, ne samo da su ti vlasnici poslodavci prijavljivali radnike na niže plaće, nego su i sami sebi isplaćivali niže plaće. A znate zašto? Pa ako vlasnik sebe prijavi na minimalac, a direktor je tvrtke uz to, onda i na plaću od 10-ak tisuća kuna je morao još toliko platiti državi. Ovako radije plati 20% na dobit, pa onda samo 20% plati, sebe prijavi na 3 ili 2, 3 tisuće kuna. Pa ima najviše vlasnika tvrtki i direktora koji, pogledajte kako su preko firmi napravili kuće na Pantovčaku ili drugom dijelu Zagreba, a imaju prijavljenu plaću 3 tisuće, 4 tisuće kuna. Pa od 3 tisuće kuna ne može platiti ni režije za podrumske prostorije svoje vile, a kamoli nešto drugo. Kamoli nešto drugo. A što se tiče stečajnih upravitelja. Pa stvoreno je jedno okružje da je tamo sve dobro, da je tamo sve. močvare zvati jezerima s pitkom vodom, ali postoje uvijek oni koji izokreću stvari, a vrag će uvijek i Sveto pismo tumačiti za svoje potrebe. Hvala. Hvala. dakle prijave radnika na minimalce. Pohvalili ste u svom izlaganju novu stipulaciju u ovom Kaznenom zakonu kaznenog dijela neisplate plaća, ja bih pohvalila i uvođenje posebne glave dakle kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, tu imamo i zaštitu zviždača, otkaza zbog prijave i zaštitu ljudi koji su išli u štrajk sukladno zakonu, i zaštitu navraćanja na posao po pravomoćnoj odluci itd. Ali mislim da i ova prijava na minimalac neće trebati zviždače, već će trebati dosljednu primjenu stavka 2. ovog članka koji kaže da će se kaznom iz stavka 1., a to je zatvor do 3 godine, kazniti i svatko tko ne daje podatke ili daje netočne podatke za određivanje plaće i na taj način je ne isplaćuje ili isplaćuje djelomično, a stavak 5. toga zakona kaže da pod plaćom, u smislu ovog članka podrazumijeva se i plaća i sva druga davanja u novcu i naravi i doprinosi, dakle bruto iznos što uključuje doprinose iz plaće i na plaću, što bi znači svaki netočan podatak u odnosu na sva ova primanja bio kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka i podlijegao sankciji zatvora do 3 godine, i to je dobro i nema bojazni kako kolega Kunst kaže da se, da bi trebalo zviždače, pa se radnici osjećaju nesigurnim. Ovo je kazneno djelo, goni se po službenoj dužnosti i mislim da svaku anonimnu prijavu, bez da sam radnik ugrozi svoju egzistenciju, Državno odvjetništvo bi trebalo razmotriti s dužnom pažnjom

najradije bih ako ne bude kvoruma digao obje ruke za ovaj zakon, koliko ga podržavam, jer moram naglasiti da je protučovječno ne isplatiti plaću. I zamislite koji paradoks, pozivamo se stalno kako smo katolička zemlja, najviše vjernika 85, 90%, ne izlaze iz crkve, a znam sjedi kraj mene, daje mi mir s tobom i nije isplatio plaću, nije platio vjerovnika. Zamislite koje licemjerje. Kako može netko služiti dva gospodara. Nitko ne može služiti i Bogu i bogatstvu, a onaj tko nije, tko je protiv čovjeka taj je i protiv Boga. I to jednostavno treba tome stati jednom na kraj. Ali šta je to napravilo da su ljudi takvi tvrda srca, bogatstvo, izobilje, moć, neka bezgranična moć, hedonizam, pa brže stvrdne ljudsko srce nego kipuća voda. Gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. i prema radnicima i prema državi, a treba zaista podsjetiti zašto je do toga došlo. Naime trebamo se svi prisjetiti da je Zakonom o platnom prometu koji je donijela oporba, a nekadašnja SDP-ova Vlada, dakle u onom razdoblju 2000. do 2003. godine konkretno Zakon o platnom prometu donesen 2002. godine. Tim je zakonom ukinuta odredba važna da poduzetnici dakle ne mogu isplatiti plaću ako ne plate i doprinose i za zdravstveno i za mirovinsko i sve ono što slijedi. Oni su ukinuli tu odredbu, a moramo se prisjetiti da su tada djelatnici zaista imali obvezu i odredbu da kontroliraju sve plaće, imali su dakle pregled žiroračuna, vidjeli su da li je neka, neki poduzetnik u blokadi, dakle sve je bilo na jednom i oni su to zaista kontrolirali, i moram reći da su se svi računovodstveni djelatnici zaista i bojali i donijeti onu dokumentaciju vezanu za isplatu plaća da nešto ne bi bilo u redu. No Zakonom o platnom prometu 2002. godine nema više kontrole, donose se virmani koji prolaze, jer zakon to više ne traži. I možemo slobodno reći da je taj Zakon o platnom prometu možda i doveo do toga da poduzetnici jednostavno postanu, ono kako ste vi rekli više nema one kulture ponašanja, nego ono sloboda, ja ću isplatiti toliko koliko hoću, i kad su da trebaju ići u mirovinu onda se ispostavi da nisu uplaćivali doprinose za mirovinsko osiguranje. Evo to je jedan primjer zakona koji je donijela tadašnja Vlada, odnosno sadašnja oporba, donijeli su oni joiš niz zakona, govorio je gospodin Šuker o osobnom identifikacijskom broju, koji je zaista važan da bi vi mogli kontrolirati koje obaveze netko ima, i na taj način dakle vidjeti da li netko nešto u nečem griješi. Donijeli su oni zakon također da se ovrhe skidaju sa bivšeg …/Ne razumije se./…, da to ide na banke. Banke niti su bile educirane, dakle morale su se organizirati. Ono što je bilo dobro, oni su to prebacili. I što se dogodilo? Da smo morali donijeti onaj novi Zakon o prisilnim ovrhama, koje sada radi FINA. Dakle mogli bi reći vezano i iz ove neisplate plaća, neisplate doprinosa, nelikvidnosti samih ovrha, ja bih rekla jednog, nekih nezgodnih možemo tako reći situacija zaista su krivi zakoni koje je donijela oporba. to ukinuće tih odredbi tog zakona bilo je pogubno za hrvatsko gospodarstvo, ali i za hrvatsko društvo. Iz toga su proizašle sve one radnje koje su dovodile do raslojavanja društva, do naglog bogaćenja vlasnika i direktora isključivo na štetu svih ostalih i zaposlenika, ali i vjerovnika. Toliko je toga prijavljeno u stečajnu masu, a nikad nije naplaćeno. Nekada, sa sjetom se moram prisjetiti, DVO-a i redoslijeda plaćanja. Zamislite 20 godina smo toliko napredovali u tehnologiji, a toliko zaostali u financijskoj disciplini i poslovnom ponašanju, toliko se unijelo nemorala u poslovno ponašanje. Zapravo bismo tu trebali najviše napredovati, a nazadovali smo. Zato pozdravljam ovaj zakon što će sprečavati to nazadovanje i biti temelj budućnosti. A što se tiče isplate plaća, ma samo Hrvatska pozna bruto jedan, bruto dva. Da može netko isplatiti plaću, a ne može doprinose. U inozemstvu, u civiliziranim državama je plaća plaća. Nema bruta jedan i bruta dva. I to morat ćemo jednog dana i taj dio urediti. A za ove koji su toliko zla nanijeli, toliko obogatili svoje devizne račune u inozemstvu i kunske u Hrvatskoj, a osiromašili svoje radnike i one s kojima su poslovali jedino mi pada na pamet ona – prije će deva kroz iglene uši. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Marić očigledno je vaš istup bio vrlo nadahnut pa je izazvao ovako veliki broj replika. Ja bih se samo osvrnuo na onaj dio kad ste govorili o bankama. Pa ste spomenuli i Dubrovačku banku. Pa čisto radi jasnoće pred javnošću hrvatskom treba reći da je ta banka sanirana i da je nakon sanacije prodana bila prvom nekom šarlemanjfon. Ja mislim da nitko i ne zna što je to šarlemanjfon, 2002. godine. Dakle, u vrijeme dok je bila koalicijska vlast. I to je prodana za 185 milijuna kuna. U isto vrijeme u tom trenutku država Hrvatska je dugovala toj istoj banci po osnovu izvlaštenja hotela i sve one imovine koja je bila vezana uz privatizaciju itd., naknadu kasnije, po toj osnovi je država dugovala toj banci 500 i nešto milijuna kuna. Dakle, isto vrijeme. I treba im isplatiti u roku još 3 godine. A banka je prodana za 185 milijuna kuna, a država treba uplatiti još 520 milijuna kuna. Da bi nakon godinu, dvije dana taj isti šarlemanjfon naravno prodao to za duplo više novoj banci ili puno više. Ja sad ne znam točno podatke, sad ćete vjerojatno vi to potkrijepiti. A nakon toga je ta ista nova prodala to OTP-u i danas je to OTP banka. I bilo bi doista zanimljivo vidjeti koliko je zapravo oštećena država. Ja sam već postavio 2 puta pitanje oko prodaje Dubrovačke banke, to je jedna katastrofa gdje su i djelatnici oštećeni itd., Ali je činjenica da je Račanova vlast to napravila na način da je zapravo oštetila državu i nitko ne odgovara. Istovremeno su prodavali hotele na katastrofalan kriminalan način, istovremeno u Dubrovniku, i to sve u vrijeme Račanove vlasti. I da samo spomenem, maloprije je kolegica Majdenić rekla o Zakonu o platnom prometu, pa treba prisjetiti građane da su 2002. izmijenili Zakon o stečajnom postupku u kojem su radnike stavili u drugi isplatni red

bila je propisana stopa obvezne pričuve od Središnje banke 30%. Godinama je Dubrovačka banka uplaćivala 10%. Nitko za to nije odgovarao, a guverneri primali nagrade za takav nadzor banaka. Kad govorite o prodaji, OTP je platio 50 puta više cijenu nego što je država prodala za 175 milijuna kuna. Ali, slično je i sa Slavonskom bankom. Država je dobila 4 milijuna eura za prodaju, a platila štetu 40 milijuna eura zato što je prodala. I to zbog toga što nisu neki tzv. "kreditni plasmani" bili naplativi. Kasnije se ispostavilo da su svi ti kreditni plasmani proglašeni prethodno nenaplativim od Središnje banke bili 100% naplativi. I nitko nije odgovarao ni u Narodnoj banci ni u Slavonskoj banci. A zamislite da se na sud za interese države nije htio nitko odazvati iz Središnje banke, da nije nitko htio svjedočiti. Naravno da smo spor izgubili. Hvala.

drago mi je da donosimo ovaj zakon, osobito nakon vašeg izlaganja, jer ste me uvjerili da će puno toga biti bolje nakon donošenja ovoga zakona. Spomenuli ste vojsku onih koji su oštetili, pljačkali Hrvatsku. Među njima neki su, sada kažete, ušli i u molitvene zajednice. Ja mislim da je dobro da su ušli u molitvene zajednice, ja mislim da je dobro bez obzira što su radili i što su činili, jer vjerujem da kriminal i pljačku nisu činili vjernici, nikada. To nisu bili ni bivši komunistički direktori, dakle koji su zapravo preuzeli hrvatska poduzeća, neovisne države Hrvatske, ali nisu to bili niti oni koji su imali neke druge iskaznice u svom džepu, a činili su tako. Jer nisu sigurno bili vjernici. Žao mi je također što danas kolega Mariću nema ovdje onih među nama ovdje u ovom Saboru koji su uvijek čistih ruku, koji su bez grijeha, mirne savjesti, kojima ne treba ići ni u molitvene zajednice niti biti vjernici jer su bezgrešni. Koji štite u svojim redovima sve one koji čine kriminal i koji niti ne sudjeluju u ovoj raspravi. Najvjerojatnije neće dati ni glas za ovaj zakon. Dakle, kod nekih nema ni traga u ispitu vlastite savjesti ili kolektivne ako treba u grupi koju oni predstavljaju. Niti ne sudjeluju, a pretendiraju doći na vlast. Evo dakle zaključio bih, zapravo u ruci mi se nalazi jedna knjižica, nosi naslov "Ispovijest ruskog hodočasnika", a zapravo govori o nesreći, ja ne mislim da su sretni ovi koji su ostvarili to što su ostvarili i na način na koji su ga ostvarili i kao liječnik mislim da imaju veći tlak, više masnoća, umrijet će nemirne savjesti itd. Prema tome dakle, Bože daj u Hrvatskoj svim ljudima dovoljno,

Gospin bio sam na jednoj misi, u jednoj maloj crkvici gdje je govor držao jedan franjevac iskusni i kazao da u Hrvatskoj ima previše vjernika a malo duhovnosti, i da je tu ogromna disproporcija, ne može nikada biti previše vjernika ali ima više nego duhovnosti a zapravo to ide jedno s drugim. Nemam ja ništa protiv dapače što više članova zajednice, ali da su tamo istinski a ne deklarativni vjernici, da su tamo i duhovni ljudi, a ne samo vjernici za javnost, i da nisu tamo oni koji su sudjelovali u raznim dogovorima i stvarali ono kada su dogovori padali i bili sudionici, a mole se Bogu da oni ne padnu, e za takve nisam. Jer i oni danas utječu da crkveni novac ide u privatne banke gdje se može vrlo lako, čitali ste vi u u rizične plasmane i nagovaraju na razno razne aktivnosti koje nisu sukladnosti u poslovanju crkve. Vidite nova afera koja je bila u Istri oko čega i zbog čega, nikada to ne bi istinski vjernici sudjelovali u tako nečemu. Hvala Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državna tajnica sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Da ne bude baš sve crno bijeli svijet treba podsjetiti da kazneni zakon i danas je na snazi i danas se donose presude, danas se vode postupci i danas oni koji krše pravo koji se ne ponašaju sukladno pozitivno pravnim propisima ove zemlje, završavaju ili na sudu, ili u zatvorima da ne ispadne da donosimo danas novi suvremeni Kazneni zakon a da do jučer nije bilo zaštite a od sutra će ona biti puno bolja. Ono što je bilo važno i potrebno nakon 12 izmjena postojećeg Zakona, donijeti ovaj novi, Europski, suvremeni kazneni zakon koji je u duhu vremena u kojem živimo u duhu ulaska Hrvatske u europsku uniju i svakako preuzimanje pravne stečevine Europske unije, suvremenog svijeta, nešto što je dakle praksa i tradicija u Europi a kod nas s ovim novim kaznenim djelima, novim glavama Kaznenog zakona proširivanjem Kaznenog zakona učvršćujemo samo onu pravnu sigurnost u Republici Hrvatskoj koja je toliko potrebna s obzirom da smo čuli za sve probleme koje smo čuli u prethodnim raspravama posebno što se tiče gospodarskog kriminaliteta, neisplata plaće radnicima, neuplata doprinosa i sve ono što zbog ovih novih okolnosti u kojima se živi i radi, suvremene tehnologije, modernizacija društva i sve ono što je preduvjet suvremenog života sigurno dovodi do nekih novih prekršaja, do nekih novih kaznenih djela za koja do jučer kazneni zakon nije znalo ili nije poznavao kaznena djela. Što je društvo naprednije to su i nova kaznena djela koja je teško otkriti ali kada se otkriju i posljedice što smo vidjeli kroz rasprave sigurno takva kaznena djela nađu mjestu u kaznenom zakonu. Ovaj Kazneni zakon koji je pred nama to je novi konačni Kazneni zakon i treba podržati jer on u svakom slučaju štiti pravnu sigurnost Republike Hrvatske tako i svih građana svih ljudi koji žive u Hrvatskoj a sam Zakon se nastavlja na Ustav Republike hrvatske dakle na temeljna ljudska prava. Zakon je potreban da se u okvirima onoga što se zove zaštita pravnog poretka kroz Kazneni zakon se nađe ono što je kazneno djelo da svatko tko počini kazneno djelo za to kazneno djelo bude kažnjen. Neke su rasprave pokazale probleme, neke su rasprave pokazale da ove odredbe koje su u Kaznenom zakonu sigurno će naći neke zamjerke u praksi dok ono postane provedivo na sudovima, dok se pokaže u dokaznim postupcima je li sve ono što je dobro u Kaznenom zakonu zaista dobro da li se zaista do kraja provodi ono što je Kaznenim zakonom predviđeno. Danas se puno govorilo i o novim kaznenim djelima, kleveta, sramoćenje, ono što je sigurno važno istaknuti ne smije se dozvoliti nikome da se u javnom interesu skriva iza namjere da se nekome štetno nanese šteta bilo ugledu bilo časti, bilo njihovim obiteljima, iako je krupni kapital i novac iza onoga što se krije iza kleveta i sramoćenja onda je žalosno jer to može kroz novine kroz novine i kroz televiziju može se 7 dana nekoga blatiti i ocrnjivati a da se u jednom malom ispravku ili nečemu što se kaže kao mala obavijest da je taj čovjek oslobođen i da nije bilo dokaza da se protiv bilo koga vodi postupak. To je loše, nisam siguran jeli dovoljno samo novčana kazna za izvršitelje kada je u pitanju sramoćenje ili to treba pooštriti jer zaista ako netko savjesno i namjerno nekome nanosi štetu, a samim time dugoročnu štetu koju nije moguće popraviti onda je sigurno da bi ta kazna trebala biti puno jača i veća od novčane kazne. Ispada da netko tko može priuštiti plaćanje novčane kazne može biti oslobođen, a šteta koju je nanio nekome može biti trajna i može totalno pokopati čovjeka bilo u njegovom

na način, eto to je tako mi plaćamo kaznu, nismo znali, nismo htjeli, sve smo radili u javnom interesu. Dakle, tu možda malo neke stvari treba razgraničiti ili možda pojačati ukoliko se bude pokazalo u praksi da to nije dobro. Ono što je za ovaj Kazneni zakon također dobro što su kaznena djela zlouporabe droga također pooštrena, što nema odstupanja od onoga da se droge drže za osobne potrebe, jer danas je to osobna potreba, sutra se podijeli sa svojim prijateljem, pa sa susjedom, onda je to zlouporaba droga što zaista treba biti odrednica našeg Kaznenog zakona da tu smo do kraja jasni da svatko onaj tko čini zlouporabe droga čini kazneno djelo da će biti po kaznenom zakonu kažnjen. Što se tiče spolnih delikata, također je dobro ovo novo rješenje u KZ da se ne traži samo prisila, nego da nema i pristanka i da se po novom kaznenom zakonu kažnjavaju klijenti jer ne može se nitko izvući da nije znao o čemu se radi, pa da jednostavno samo se događa da se nekakva i da se počinitelj izvuče. Dobro je što se u ovaj Kazneni zakon implementiraju svi oni međunarodni propisi, ugovori, konvencije što se novim Kaznenim zakonom u jednom novom obliku štite i prava djece, i zlouporabe prava djece, i što se na razini kvalificiranog kaznenog djela stavlja i nasilje u obitelji, sigurno je da nasilnici, nasilje u obitelji ne treba biti izvan okvira kvalificiranog kaznenog djela, jer svatko netko takvo djelo ponavlja i ugrožava svoju djecu, svoju obitelj treba imati imati mjesto ne na slobodi nego u zatvorima, jer takvi se ljudi ne smiju kriti ni iza jednog pravnog i pozitivnog zakona u Republici Hrvatskoj. Ono što je dobro za kazne, dobro je što se zbog rasterećenja zatvorskog sustava, uvjetne osude ove kazne koje su bile do 6 mjeseci a sada do godine zatvora zamjenjuju radom za opće dobro. Taj rad može imati posebne naputke, posebne namjene da ne ispadne da taj rad za opće dobro samo neko sjedenje nego da se zaista ova prazna rasterećenja zatvora jer rehabilitacije za opće dobro za opće dobro zaista u punom obliku iskoristi. Dobro je što se kazna individualizira, novčana kazna prema prihodima počinitelja, dobro je što to ne može više biti rasterećenje, da netko ima više ili manje, nego što se procjenjuje po tome dohotku, dobro je što se naplata traži putem porezne uprave, dobro je što se takva kazna može zamijeniti kaznom za opće dobro, pa postoji zamjena za opće dobro i prisilna naplata, da tek onda slijedi kazna zatvora, jer za ovakva kaznena djela možda zaista nije potrebno izricati zatvorske zatvorske kazne. Isto tako ovaj Kazneni zakon govorili se i o ovim kaznenim djelima obijesne vožnje bez posljedice, nije dakle potrebno da nastane smrtna posljedica nego je potrebno kažnjavati i ovakvu obijesnu vožnju jer ona sigurno u velikoj mjeri ugrožava sigurnost i stabilnost. Pa u krajnjem slučaju ako i nije izazvana smrtna posljedica ili prometni prekršaj sigurno je da treba takve ljude upozoravati jer danas su prošli bez neke posljedice sutra će možda ta posljedica biti peterostruko pa je dobro da se i ovo kazneno djelo našlo u novom Kaznenom zakonu. Isto tako naglasio bih da je što se tiče kaznenog djela primanja i davanja mita isto tako dobro pooštravanje kazne, da su ove kazne povećane od 1 do 8 godina zatvora ili 1 do 5 godina zatvora, zavisno zavisno o kakvom se djelu mita radi. Sve ovo unaprijed rečeno sigurno je da doprinosi jednom kvalitetnom, modernom, europskom Kaznenom zakonu i siguran sam da će ovaj zakon u primjeni imati bolje odjeke nego što su imali dosadašnji zakon. Ali kažem ne treba zaboraviti da je jučer bilo zaštite prava, da ga se štiti i danas, a da ćemo ga sutra štititi puno bolje jer se radi zaista o jednom modernom europskom zakonu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replike, prvo gospođa zastupnica Đurđica Sumrak. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Pa uvaženi kolega Salapić naravno podržat ću i ja ovaj Kazneni zakon. Pa htjela sam reći samo nekoliko riječi vama u replici zašto je on suvremen europski kazneni zakon. Pa evo kada se radi o ovom poglavlju kaznena djela protiv okoliša vidimo nekoliko članaka koja su nova u Kaznenom zakonu, a to je ispuštanje onečišćavajućih tvari s plovnog objekta, zatim uništavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti, uništavanje staništa, trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Ovoga Zakona je novo unutar zakona, ovo nikada nije bilo bilo unutar zakona. I tu su kazne od 3 do 5 godina, zavisi da li se bude kvalificiralo kao iz nehaja ili teško kazneno djelo. Osim ovih svih drugih članaka koji se odnose na kazneno djelo protiv okoliša dozvolite samo da se osvrnem na jednu, a to je ubijanje ili mučenje životinja. Drago mi je ovaj članak odnosno da je usklađen sa Zakonom o zaštiti životinja, zato jer vrlo često i slušamo i čitamo na koji se način životinje mogu mučiti, a najčešće se tu radi o neki ne samo prijevozu i odvozu životinja, nego o klađenjima, o borbama pasa, o mučenjima najgore vrste. Drago mi je da je uveden novi članak vezano uz to, da će se životinje koje se na taj način muče naravno da će se one oduzeti i jednako tako da će biti kazna do 2 godine zatvora. Ono što je jako važno reći u tom dijelu je protuzakonit lov i ribolov. On je ovdje objedinjen. Prije smo imali posebno zakon o lov i ribolov objedinjen i lov i ribolov koji se odnosi i na slatkovodno i morsko ribarenje. A jednako tako evo ono što je meni bilo malo još drago to je pustošenje šuma šuma i ovdje je povećana kazna koja ja prije bila minimalna, a sada je povećana na tri godine. I to je doista u ovom segmentu znak da se radi o jednom suvremenom i europskom zakonu. Odgovor na repliku. preuzimanje pravne stečevine EU i implementacija svih međunarodnih ugovora i dokumenata i konvencija i sigurno je našlo svoje mjesto u ovome zakonu. Ono što je važno tim se kaznenim djelima narušava zdravlja i život ljudi. Narušavanjem okoliša dovodi se u opasnost životi ljudi. Imali smo nekoliko slučajeva ja mislim da je to bilo u Karlovcu kada je štetnim emisijama iz jednog poduzeća osoba slučajno nastradala i izgubila život samo što se našla na mjestu gdje se štetna tvar izlijevala bez kontrole i bez onih suvremenih standarda zaštite okoliša odnosno transporta takvih tvari iz poduzeća. Vidjeli smo snimke na internetu, spomenuli ste životinje koliko je jedan slučaj potresao javnost kada su se oni mačići bacali u vodu, kada su se ljudi ismijavali sa time. Sigurno je da ovakva predviđena kazna i kaznena djela dovode u red i takove ljude koji bez obzira mogu ne radi se dakle o ljudima nego o životinjama uništavati i javno dobro ali i ugrožavati zdravlje i život kako ljudi tako i životinja. Sigurno je da je članstvo Hrvatske u EU najviši standard i da će ovaj zakon definitivno vratiti prekršitelj u okvire zakona jer su predviđene zaista stroge kazne. Hvala lijepa. Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine Salapiću malo ću komentirati ovo što ste postavili kao jednu moguću tezu za raspravu daljnju u nekom budućem zakonu, a to je pitanje zatvorske kazne u slučaju kaznenih djela protiv časti i ugleda. Naime, kao što znamo radna skupina koja je izrađivala prijedlog ovog zakona u kojoj su bili eminentni kazneno pravni stručnjaci jest predložila među inim i za teške oblike ovih ovih kaznenih djela i zatvorsku kaznu poglavito ukoliko se ona pronosi putem medija na širem skupu i ako postaje dostupna širem krugu, uključujući tu i europsku praksu. Dakle, točno je da niz zemalja ima predviđenu takvu kaznu međutim bilo je snažnih prigovora iz medijskih krugova. Ja na kraju krajeva mislim da je i dobro da nije zapriječena zatvorska kazna jer se ona i prema stipulaciji sadašnjega zakona a i ovoga nikada ne bi mogla niti primijeniti. Dakle, sadašnji zakon ima jednu stipulaciju otprilike ako se dokaže da je to prenijeto namjerno da bi se naškodilo nečijoj časti i ugledu, praktički je tu namjeru nemoguće dokazati i nitko nikada ne bi došao pod udar te sankcije, a vječito bi bilo da kazneni zakon je restriktivan da on onemogućava slobodu medijsku itd. iznošenja činjenica u javnom interesu. opisuje da upravo odlazi na izdržavanje zatvorske kazne od 3 mjeseca jer je objavio nešto što nije provjerio da je istinito prije objave u odnosu na jednog poduzetnika. A ja bih rekla da u današnjoj stipulaciji to će možda biti opet problematično jer u slučaju klevete zakon kaže da tko za nekoga iznese ili prenese neistinitu činjenicu koja može škoditi njegovoj časti i ugledu znajući da je neistinita. Vrlo će teško bit dokazat da je netko znao, reći će nisam znao, ja sam prenosio nešto što sam čuo, nisam znao da je neistinito, a nije, trebalo ja mislim biti stipulirano ako je siguran da je istinito da jedino tada smije prenositi jer će u svakom slučaju se ispričavat svojim neznanjem o istinitosti te činjenice. I stoga će i ova stroga zapriječena kazna od 500 dnevnih iznosa biti ja mislim u praksi teško primjenjiva, a itekako bi bila značajna za primjenu. Hvala lijepo. Pa evo gospođa Lovrin je zapravo odgovorila, odnosno repliku koju sam ja htio upotrijebiti gospodinu Salapiću Dobro je da je ova jedna kako se ono kaže je li čaša poluprazna ili puna, dakle govoriti o činjenicama kada je netko siguran da je informacija istinita pa je prenijeti ili pak ne znati da je istinita pa je prenijeti. Ali gospodin Salapić je rekao u svom izlaganju da vrlo često iza tih kleveta ili sramoćenja stoji krupni kapital. Ne stoji samo krupni kapital nego se takve stvari upotrebljavaju i za denunciranje i političkih protivnika, dakle političkih protivnika, rivala, partnera, neću reći neprijatelja jer ne volim tu riječ. Dakle i politika, ne samo krupni kapital stoji iza ovakvih stvari. Hvala lijepo. Josip (HDZ)** Hvala lijepo, potpredsjedniče. Pa siguran sam, kolega Grubišić, da se iza nekakvih namjernih sramoćenja i kleveta krije politika jer evo prazna je sabornica danas, bila je jučer, siguran sam da se krupni kapital iza medija može uključiti u političku kampanju pa i u želju da jedna politička opcija, u ovom slučaju HDZ sa svojim partnerima izgubi vlast. Pa upravo smo svjedoci da su feljtoni i romani zadnjih mjeseci, a posebice zadnjih dana lažnih informacija, kleveta i uvreda na račun Hrvatske demokratske zajednice u svim mogućim medijima. U svojoj sam raspravi rekao ne da treba kažnjavati novinare kaznom zatvora nego da treba razmisliti što je to javni interes koji se prenosi u medijima, je li javni interes staviti se izravno u bilo koju političku opciju pa izravno lobirati za rezultate izbora i lažno navoditi biračko tijelo. Nažalost, ako nešto se sedam dana ponavlja ili deset ljudi već počnu razmišljati što se tamo dešava, je li to tako ili nije, čak i ta sumnja je opasna u jedno razumno, jedno normalno ljudsko razmišljanje je li to u redu i što je to javni interes. Teško je to dokazati, ali sam u svojoj raspravi htio istaknuti da se po tom pitanju treba poraditi jer će se sigurno u praksi pokazati da ovakvo rješenje zaista nije dobro i da će se ukoliko se iza medijskih kuća krije krupni kapital, a on se krije, zaista dogoditi jedno veliko zlo, a to je da će se nedužni ljudi, ljudi koji ništa nisu prekršili, niti jedan zakonski propis naći na stupu srama, a da im nitko neće dati priliku poslije toga da se zaista kaže što je bilo nego će se u jednom kratkom, malom napisu …/Ne razumije se./… reći oslobođen optužbi jer nije bilo dokaza. E to je loše jer onda taj slučaj nema pravo na isti odgovor, nema pravo na isti tretman nego se nalazi u neravnopravnom položaju. I to je ono što sam ja u svojoj raspravi htio naglasiti, to je jako opasno. I gospođa zastupnica Marijana Petir, izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Salapiću, slažem se s vama kad govorite o tome da je dobro da ovaj Kazneni zakon nije nekih pritisaka već da je rezultat razgovora sa strukom, sveobuhvatnih razgovora i da je na tragu onog što moderna društva imaju. I dobro je da se nije popustilo pritiscima onih koji su željeli da kroz ovaj Kazneni zakon se dekriminaliziraju droge jer upravo ti i takvi očigledno imaju neke drugačije interese, a jedan od njihovih interesa je udar na hrvatsku obitelj. Poznato je da je droga zlo, da uništava pojedinca, da uništava obitelj, pa onda uništava i cijelo društvo. I dok oni koji zarađuju na preprodaji droga trljaju svoje ruke nad svežnjevima krvavih novčanica neki drugi propadaju, njihove obitelji propadaju i onda naravno imamo društvo koje nije onakvo kakvim bi željeli. Obitelj je prva škola međuljudskih odnosa, obitelj je mjesto gdje učimo svoju djecu jeziku i kulturi, to je mjesto gdje učimo svoju djecu moliti Boga, gdje učimo svoju djecu hrvatskoj himni, ali gdje ih i učimo kakvi ljudi trebaju biti. Svi oni koji predlažu zakonska rješenja i vrše javne pritiske putem različitih društvenih skupina i lobija i koji žele udariti na obitelj i koji su pokušavali to i kroz neke segmente Kaznenog zakona trebali bi se doista posramiti, a možda zato što se i srame danas nisu ovdje. Josip (HDZ)** Uvažena kolegice Petir, u potpunosti se slažem sa svime što ste rekli. Zaista je bilo nužno ovo zadržati u Kaznenom zakonu. Jedan sveopći problem društva u kojem živimo, posebice među mladima je što i ovakav način koji dolazi iz redova, posebice SDP-a, način podržavanja da se lake droge dekriminaliziraju i da ljudi koji svojom i školom i svojim životom trebaju naučiti prve korake da bi došli do radnog mjesta, da bi osnovali svoje obitelji, nađu se u nedoumici da razmišljaju o tome je li to zaista dobro ili loše. Po meni je to sramotno. Osim droge veliki problem je alkohol. Danas možemo zaći u noći u 2, 3 sata velika većina mladih ljudi je u alkoholiziranom stanju, vjerojatno je pod utjecajem droga. Tu se postavlja pitanje što lokalna zajednica sa takvim slučajevima radi, tu se postavlja pitanje ugrožavanja sigurnosti, a tu su i moguća kaznena djela koja se u takvim stanjima počinjavaju bez da su ljudi svjesni što rade, posebice mladi ljudi. Zato se slažem s vama, sigurno je ovo kazneno djelo trebalo zadržati, ali sigurno treba pojačati mjere kontrole, restrikcije na svim razinama, a posebice na ovim razinama javnoga života mladi gdje se kreću jer sigurno da nije dobra poruka iz Hrvatskoga sabora da se govori o tome da bi trebalo da bi trebalo dati mladima na odluku da sami odluče je li to dobro ili loše za njih. Sigurno je to opasnost i za stabilnost države i Hrvatska demokratska zajednica ni u kom slučaju to nikada neće dozvoliti, a vjerujem i vaša stranka, zajedno smo u istome razmišljanju. Hvala lijepo.

kolegice i kolege. Pa evo, ja ću uvodno isto tako podcrtati, podvući da je postojeći Kazneni zakon donesen 1998. godine, da je on mijenjan. Dakle, izmjena i dopuna je bilo ukupno 12 i da je i u tom smislu potreba donošenja novog Kaznenog zakona. Kada se tome pridoda da je upravo ovaj zakon usklađen sa svim relevantnim dokumentima Europske unije, dakle Europe koji tretiraju problematiku kaznenog zakonodavstva pred nama je to u konačnoj verziji, kao konačni dakle jedan novi suvremeni europski Kazneni zakon. Međutim, treba naglasiti i one, razviti i one elemente ja sam ih sistematizirao u sedam osnovnih u smislu razlika, između prvog čitanja i konačnog prijedloga zakona. Dakle, da vidimo što se to u međuvremenu ili kroz raspravu, kroz odbore, kroz stav stručne ili druge javnosti izmijenilo u odredbama predloženog zakona od prvog čitanja do konačnog prijedloga zakona. I u prvom redu bih naglasio, dakle to je taj prvi elemenat kazneno djelo neisplate plaće koje je doživjelo ili sada je modificirano i to po mom mišljenju dobru. Dakle, kvalitetnije rješenje da se u biće kaznenog djela uz plaću ugrade i porezi i doprinosi, dakle dobrovoljno mirovinsko-invalidsko osiguranje, a s druge strane da se kriminaliziraju samo one situacije kada je uistinu poslodavac dakle sa namjerom svoje trgovačko društvo kao pravnu osobu doveo u tu situaciju s ciljem da tu plaću ne isplati. Drugi element kog treba apsolutno naglasiti isto tako predstavlja razliku u odnosu na prvo čitanje, jer je usvojena i primjedba saborskog Odbora za pravosuđe gdje se za najteže oblike kaznenih djela zastara produžuje sa 30 na 40 godina. Apsolutno prihvatljivo rješenje i mislim da je to potrebno. Usvojene su i one primjedbe koje se odnose na suzbijanje i zlouporabe opojnih droga i usvojene su u onom smislu kada se u tu grupu opijata naravno uvrštavaju i svi oni opijati ili supstance zabranjene u športu. Znači, govorimo o dopingu i apsolutno taj doping kao nešto što je zabranjeno i što iz sporta treba odstraniti treba ući u samo kazneno zakonodavstvo u smislu same zabrane. Usvojena je, zašto i to ne naglasiti, to je bila primjedba Hrvatske odvjetničke komore da se kazneno djelo nadripisarstva ponovno vrati u kazneno materijalno pravo. Međutim, i ono je ovdje modificirano. Dakle, blaže je ako se radi uz naplatu zapriječena je i blaža kazna. Ali moje je osobno mišljenje da apsolutno to treba biti u kaznenom materijalnom zakonu i da je to dobro rješenje i upravo u ovakvom obliku i nomotehničkom izričaju kako je to predviđeno konačnim prijedlogom zakona. Zašto ne naglasiti i razliku u odnosu na prijedloge Ministarstva financija kada govorimo o dobrim sada inkriminacijama, a radi se o kaznenim djelima zlouporabe povlaštenih informacija i zlouporabama u tržištu kapitala. I u ovoj mojoj maloj analizi taj sedmi element koji se treba kao naglasiti, a razlika između prvog čitanja i konačnog prijedloga zakona, a bitna je i novina, i novina je jer je unesen novi članak djelomična uvjetna osuda. Dakle, kao institut djelomična uvjetna osuda prema švicarskom i austrijskom modelu, njihovih kaznenim zakonodavstvima a koja u konačnici ne samo da predstavlja novi institut nego mogu doprinijeti rasterećenju zatvorskog sustava. Nadalje, kada govorimo o ovom sada konačnoj verziji Kaznenog zakona čini mi se da postoje određeni segmenti ili dijelovi Kaznenog zakona koji uistinu imaju reformski karakter. reformski karakter. Ili sve ovo što smo ovih 12 izmjena i dopuna Kaznenog zakona sada sistematizirali na ovaj način predstavljaju u izvjesnom smislu bitnu reformu kaznenog materijalnog prava. U prvom redu se radi o osuvremenjavanju gospodarskih kaznenih djela. O njima su kolege i u dosadašnjoj raspravi je dosta toga kazano. Ta gospodarska kaznena djela su zapravo prilagođena funkcioniranju trgovačkih društva na tržištu i svim onim problemima ili tim sivim zonama ili počinjenjima kaznenih djela do kojih se može doći. Mislim da su na pravi način jedan noviji, suvremeniji način. Ona kao takva inkriminirana i da će ove ili predložene odredbe Kaznenog zakona odgovoriti zapravo onome čemu kaza neno materijalno zakonodavstvo služi, a to da će u tom smislu spriječiti ili omogućiti svima da kazne procesuiraju određene oblike nedopuštenog ponašanja. Uvedena je nova glava kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja. Vrlo je značajna reforma i spolnih delikata. Zatim, izvršena je reforma kaznenih djela protiv časti i ugleda. Vrlo smo imali prilike čuti kvalitetne, argumentirane rasprave upravo vezano za ta kaznena djela, a to su i kaznena djela sramoćenja i klevete i apsolutno treba poduprijeti ta zakonska rješenja. I to zapravo nastojanje da nitko ne može nekoga namjerno sramotiti, nekoga namjerno klevetati i to namjeru do te mjere izražavati čak i zlurado naglašavati, a da ne bude kazneno-pravno odgovoran bez obzira radilo se tu o zatvorskoj kazni, novčanoj kazni. Ja isto nisam za rješenja i ponavljam, ne možemo mi se u društvu riješiti odredbama kaznenog materijalnog prava, da netko za napisanu ili izgovorenu riječ treba nužno ići u zatvor. Ali da neki oblici sankcija moraju postojati i da u sudskoj praksi se jednostavno to mora sankcionirati na način da ove norme zapravo budu i prevencija da se to ne zbiva, da se to ne događa. To kao rješenje apsolutno podupirem. Što se tiče kaznenog djela zlouporabe droga slažem se sa svim mojim prethodnicima koji su spominjali ta rješenja, te kazneno-pravne institute. Zatim, za podržati je predložena i značajna reforma kazni. Usudio bih se reći cijelog tog penalnog sustava gdje je osuvremenjen način i izricanja kazni i po visini i i po vrsti kazni. Dakle, ta rješenja apsolutno podupirem. No, čini mi se da i u zastari kao institutu kaznenog prava pa se neki spore je li to institut kaznenog materijalnog prava ili institut kaznenog procesnog prava. Mi kad god pričamo o zastati pričamo o kaznenom materijalnom pravu pa je tako ono kao institut razrađeno i ovim prijedlogom i tu je napravljeno i novo rješenje. Dakle, prihvaćen je onaj model da više nemamo relativnih apsolutnih rokova zastare, da su to znači jedinstveni rokovi. Nema više prekida zastare i izračunavanje svih onih momenata kad zastara se prekida, pa izračunavanje za konkretna kaznena djela što su dobra rješenja kao i ono rješenje kad se tiče što se tiče produljenja ako je prvostupanjska presuda u isteku roka zastare pa da se svi ti rokovi ne bi prebacivali na drugostupanjske sudove u smislu mogućnosti zastarijevanja. Taj zastarni rok postoji, dakle mogućnost da se produžuje za dvije godine koje rješenje je isto tako potrebno podržati. Bilo je govora i riječi vrlo kvalitetnih rasprava vezano, mi ih, uvijek smo ih nazivali tzv. prometni delikti i treba tu podržati sam načelni pristup, jer što se zapravo dogodilo. Kaznena odgovornost bez obzira na nastupanje štetne posljedice, to je bitno, to je bitno za naglasiti, netko tko obijesno vozi, tko vozi 220 na sat, tko vozi pod utjecajem alkohola, tko vozi brzo ispred škola bez obzira nastupila …/Ne razumije se./… posljedica ili ne, daj Bože da nije, treba kazneno odgovarati, jer kad nastupi štetna posljedica onda je već kasno. Zato te odredbe apsolutno treba poduprijeti i treba poduprijeti način na koji se pristupilo tom izričaju ili stvaranju tih odredaba u ovom konačnom prijedlogu zakona. Dakle obijesna i složio bih se i svim ovim, o tome smo puno raspravljali i na Odboru za zakonodavstvo, na Odboru za pravosuđe što je sa predmetom počinjenja takvih kaznenih djela, možda bi se takvi počinitelji čak i kad nemamo onu ne daj Bože smrtnu posljedicu i sve one tragedije koje se dešavaju na žalost u promet, da se i u smislu sudske prakse i odluka sudova razmisli o dobrim rješenjima, da se u tim situacijama oduzme prometalo, oduzme automobil kao sredstvo s kojim kojim je ili napravljeno kazneno djelo ili s kojim se može napraviti kazneno djelo, a onoga tko je počinio djelo zapravo mu se onemogućava da vozi to auto ili da dođe u poziciju da napravi ponovno to isto kazneno djelo. Još samo jednu riječ na samom kraju, vidim da mi vrijeme ističe, nisu sve odredbe gospodarskog kriminaliteta nove, naravno da nisu, postoji i kazneno materijalno pravo koje omogućava da se intervenira u svim ovim situacijama kada je počinjeno kazneno djelo. Dakle i sada mi imamo u funkciji sustav i procesnog materijalnog kaznenog prava gdje se mogu ti oblici nepoželjnog gospodarskog kriminaliteta sankcionirati, ali treba kazati da temeljem ovoga zakona osuvremenjene, ili su dodati neki novi elementi ili su naglašeni ne samo kroz biće kaznenog djela, nego i kroz visinu zapriječene kazne ono što u prvom redu treba sankcionirati, primjerice radi primanje i davanje mita je bilo uvijek sankcionirano, uvijek, dakle i u svim ovim izmjenama i dopunama u gospodarskom poslovanju, međutim ovim izmjenama i dopunama se./… teže kazne u skladu s odgovarajućim međunarodnim dokumentima. I svoju raspravu ću zaključiti upravo onako kako sam je i započeo, dakle kvaliteta ovog modernog zakona je sasvim sigurno i u tome što je on usklađen sa svim odredbama međunarodnog prava koje kad analiziramo ili najbolje prakse koje kad analiziramo upravo želimo imati i u našem kaznenom zakonodavstvo i u tom smislu potpora samom prijedlogu zakona i naravno da ću ga ja osobno

Stupanj razvijenosti društvenih odnosa u jednom društvu, zadovoljstvo članova tog društva je upravo proporcionalno broju kaznenih djela, i kaznenih sankcija. Što je manje kaznenih djela to će društvo biti bogatije i sretnije. Ali je tu važno preventivno djelovanje, važno je djelovanje učinkovito i promptno regulatornih i nadzornih tijela, i svih državnih institucija. Ako one djeluju, institucije i ta regulatorna djela ona neće ni biti kaznenih djela toliko. I vrlo često se događa da su upravo regulatorne institucije zakazale. Evo primjerice, ja ću ponoviti za Royal mirovinsko osiguranje, djeluju izvan zakona, nisu licencirani i HANFA ih ne može nadzirati. A tko treba nego državni inspektorat utvrditi je li istina, mogu li oni djelovati na tržištu ili ne, i zahtijevam da državni inspektorat hitno ode tamo. Ali isto tako ovo tržištu kapitala, ova nova odredba da će kazneno odgovarati se za lažno prikrivanje i, prikazivanje i prikrivanje činjenica. To je sjajna odredba. Kako netko može, fond koji lažno prikaže da je uložio recimo u nekretnine i zbog toga bude sankcioniran, onda nasrne na pojedince, a zapravo oni su nasrnuli na zakone, a onaj tko nasrće na hrvatske zakone taj nasrće na državu. Hvala. **Šeks, Pa ja bih uvaženom kolegi odgovorio na repliku naravno a i u onom smislu, mislim da sam ja u jednoj od svojih replika to već i kazao ne mogu se društveni odnosi regulirati isključivo ili samo bez obzira koliko bio važan ili prevažan ovaj zakon kaznenim materijalnim zakonodavstvom. To ste i vi kazali. Apsolutno vas podupirem da sve institucije sistema, dakle svi oni koji skrbe za zakonitost i provedbu zakona apsolutno trebaju biti na jednoj, reći ću to tako civilizacijskom stupnju razvijenih demokracija da bismo imali prave odnose u društvu. zapravo teorem da bi bila i definicija kada povezujete stanje sociološkog društva sa, da brojem izrečenih pravomoćnih kaznenih ili nekih drugih presuda, moglo bi se to sa sociološkog aspekta možda i osporavati sa pravnog isto tako, međutim ja se zalažem za tzv. uređena društva, za funkcioniranje pravne države na najvišem mogućem nivou, to da se zakoni koji su doneseni budu isti, primjenjuju se na sve jednako s jedne strane, a s druge institucije sustava koje moraju biti jake, koje moraju raditi svoj posao i sinergijom jednog i drugog dobivamo najbolje željene rezultate i u političkom i sociološkom, a dakako i u pravnom smislu tek onda. Inače što se tiče same replike, u odnosu na opet gospodarski kriminalitet ili sankcioniranje te vrste kriminaliteta uvaženi kolega apsolutno vas podupirem. kolega Tomljanović, vi ste samo usput spomenuli pitanje kriminalizacije posjedovanja prometa, proizvodnje, posredovanja u prometu drogama i drugim tvarima zabranjenima u športu. Mislim da to zaslužuje nekoliko riječi o tome, naime ovim novim prijedlogom zadržavanja u Kaznenom zakonu i posjedovanja droge i preprodaje droge i proizvodnje droge, ali drugačijim odmjeravanjem kaznene sankcije mislim da je postignuta vrlo dobra ravnoteža, između toga da se pošalje jasna poruka da je i konzumacija droge i posjedovanje droge, naročito prodaja i posredovanje izuzetno društveno opasno djelo, da treba zaštititi društvenu vrijednost prije svega zdravlja ljudi, ali i vrijednost ako hoćete i gospodarstva, i obitelji, i života ljudi. ovim novim prijedlogom je kazneno djelo zlouporabe opojnih droga premješteno iz glave kaznenih djela zaštićenih međunarodnim pravom u glavu kaznenih djela protiv zdravlja ljudi. Ovim novim načinom definiranja, dakle koji određuje da tko neovlašteno posjeduje tvari koje su propisom proglašene drogom ili tvarima zabranjenim u športu da je to usklađeno sa sa Zakonom o sprečavanju zlouporabe droga. Dakle, to je prvo. Drugo, novim propisivanjem sankcije kazne zatvora do 6 mjeseci, dosada je bila novčana kazna ili kazna zatvora do godine dana. A zakon treba čitati u cjelini. Dakle, svi oni prigovori, i tu treba postići tu ravnotežu, o tome da zbog posjedovanja malih količina droge će se kriminalno inficirati mladi ljudi šaljući ih u zatvor, dakle toga niti je bilo u praksi, premda je zapriječena kazna zatvora, jer se primjenjivao i oportunitet u kaznenom postupku, dakle u progonu, ali jednako tako i institut beznačajnog kaznenoga dijela. A sada želim reći da prema općem dijelu ovog predloženog Kaznenog zakona svaka kazna zatvora do 6 mjeseci će se obvezno nuditi zamjena rada za opće dobro svakom počinitelju i vjerojatno će kroz to izvršenje kazne rada za opće dobro, a ne odlaskom u zatvor zbog posjedovanja droga, mladi čovjek itekako imati prigodu da i kroz sustav probacije dakle da se odgojno djeluje. Prema tome da zaključim, treba se boriti za svaki mladi život, apsolutno. I prije svega osigurati školovanje i posao, ali kad zapadne u pakao droge onda mu i osigurati liječenje i animaciju kroz rad i kroz školovanje. Ali, samom dekriminalizacijom nećemo postići rezultat, na ovaj način šalje se jasna poruka prema svima da uživanje droge, preprodaja posebno, ali uživanje da je to zlo, osobno zlo, obiteljsko zlo i društveno zlo. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice niti usput, niti premalo evo govorimo o Kaznenom materijalnom zakonu koji ima čitav niz instituta koje treba naglasiti, za problematiku droga ili kazneno-pravni odgovor na posjedovanje, neovlašteno korištenje i svega onog što to društveno zlo jest, dakle kad govorimo o drogama niti jedna rasprava niti cijeli dan raspravljanja u rad, niti mjeseci rasprava trebaju biti pa ako postignemo da smanjimo taj uistinu veliki društveni problem na barem i za malo veliku smo stvar učinili. Droga i promatrana kao problem uporabe ili neovlašteno trgovanje drogama s pozicija kaznenog materijalnog prava uvijek smo se sporili da li treba dekriminalizirati ili na neki drugi način propisat propisat sankcije vezano za same droge. I apsolutno podupirem vaš stav, vaše mišljenje. Ne dolazi u obzir nikakva dekriminalizacija iz ovih razloga o kojima ste i vi govorili. Ne mogu i nikada nisam mogao prihvatiti one stavove da su posjedovanje malih količina ili preprodaja malih količina da trebaju doći u nekakve druge zone, ne zone kaznenog materijalnog prava. Podupirem da budu ova upravo zakonska rješenja koja su i predložena, a za nekakva beznačajna kaznena djela ili ako se radi o malim količinama i minornim stvarima ima instituta odredba kaznenog procesnog prava kada se takve stvari ili životne situacije ne procesuiraju i nisam za to da u tom segmentu imamo dekriminalizaciju. A zapravo da u tom smislu i skratimo priču, zalažem se za ova zakonska rješenja i upravo ono što ste vi replicirali meni na moje osnovno izlaganje. Hvala. Sada gospodin zastupnik Ivan Šuker, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Tomljanoviću pitanje je da li sve ove probleme o kojima se govori, prije svega da je neisplata plaća kazneno djelo, se može riješiti Kaznenim zakonom. Ja mislim da nekim drugim zakonima koje reguliraju to područje se to treba riješiti tako da stvarno oni koji prekrše to, a ovi svi zakoni ih prije toga sprečavaju ćemo imati nešto što je efikasno. Zašto? Zato što kad govorim o neisplati plaća onda treba vidjeti koji je uzrok neisplate te plaće. Neki to rade namjerno, dakle u jednom poduzeću imaju strojeve, u drugom imaju zaposlene, a s trećim naplaćuju. normalna stvar da tamo gdje su radnici ne dolaze nikakvi prihodi, onda kad je država isplaćivala prve 3 plaće to poduzeće se poslije u stečaj pa ti radnici dobiju te tri plaće pa ih onda nakon nekoliko mjeseci preko Burze ponovno zaposlite pa dobijete poticaj. Dakle, događaju se stvari koje naprosto I Kazneni zakon, ako ne riješimo ovo prije, u budućnosti nažalost neće riješiti ništa. Nažalost. Druga stvar, kad govorimo o kaznama i naplati kazni ajmo pogledati kakvu danas situaciju imamo u pravosuđu i kakvu danas situaciju imamo kod prekršajnih sudova. Porezna uprava je zatrpana sa zahtjevima za naplatu kazni kod prekršajnih sudova koji su od nekoliko stotina kuna kako prekršajnih sudova tako i policijski. A druga stvar kakva situacija je u pravosuđu na sudovima, koliko u ovom trenutku je nenaplaćeno kazni? I nemojmo samo zakonom donijeti nešto, a ne rješavati problem koji u ovom trenutku imamo. Dakle, u ovom trenutku imamo definitivno problem naplate kazne. I mi možemo odrediti da kazna bude i sto dnevnih i tisuću dnevnih dohodaka, ali ako ne usavršimo instrument kako naplatiti te kazne mi u principu nismo napravili ništa. Ja bih onda rekao da ćemo napraviti alibi za nekoga da može nešto raditi, a nećemo mu kaznu moći naplatiti. Koliko je kazni naplaćeno putem javne dražbe imovine onoga tko treba platiti nešto sudu s osnova kazne? Zato nemojmo očekivati ako nećemo primjenjivati sve postojeće zakone da će Kazneni zakon riješiti sve probleme u Hrvatskoj. Neće, nažalost neće riješiti niti problem neisplate plaća za one jadnike koje je netko prevario i nije im isplatio plaće, a istovremeno je za te novce kupio sebi brod ili kupio sebi auto. I na kraju, stečajevi. Ako može, ako ne onda ću to drugi puta? Dakle, elementarna stvar kod stečajeva u Hrvatskoj je u proteklim godinama nažalost da su stečajevi bili u puno, puno slučajeva problem zlouporabe. Prodavala se imovina koja je bila od interesa nekome, a nije se vodio stečajni postupak sa ciljem da ono što je zdravo u tvrtki da ostane i da jedan dio zaposlenih ostane raditi u toj tvrtki i da ta tvrtka sukladno pozitivnim primjerima diljem svijeta nastavi normalno poslovati, ali ne više sa toliko i toliko zaposlenih nego recimo negdje sa 30, 40%. I kad mi počnemo stečajeve voditi na takav način, kad oni koji vode stečajeve počnu se odgovorno se ponašati na takav način da stečaj vode ka tome, pa imate i nekih primjera u Hrvatskoj u zadnje vrijeme gdje nakon stečaja su tvrtke počele dobro poslovati i sjajno posluju. Zašto? Pa zato što se stečaj vodio samo po pravilima struke. Ne treba tu izmišljati toplu vodu, topla voda je davno izmišljena ali ako vi kršite pravila struke onda vas u principu stečajni postupak vodi u kriminalne vode na žalost i to treba jasno reći. propisivanje neisplata plaće je zapravo kazneno djelo i da ćemo tu sve probleme riješiti. Upravo suprotno vi u svojoj osnovnoj raspravi i u replici sam naglasio da kazneno zakon i kazneno materijalno zakonodavstvo dolaze nakon poslije da je to tek onaj onaj kraj kada se sankcionira nedopušteno ponašanje. U svojoj osnovnoj raspravi sam čak naglasio da podupirem čak tu izmjenu inkriminacije u odnosu da je neisplata plaća samo kod onih poslodavaca u krajnjoj liniji s namjerom ne isplaćuju i dovode u trgovačko društvo u takvu situaciju namjerno da ne mogu isplatiti plaću. Dakle, što će se dogoditi temeljem ovog Zakona, pa te će se situacije sankcionirati i mislim da ih treba sankcionirati ako do neisplate plaće dođe namjerno ili zloupotrebom nekakvih položaja ovlasti koje netko ima kao poslodavac u odnosu na radnika i isto tako sam pohvalio iznimno rješenje da se u okviru plaće naravno definiraju doprinosi. I svakako se kaznenim zakonom apsolutno neće riješiti neisplata plaća, neisplata plaća je u sferi gospodarstva, neisplata plaća je jedna druga druga kategorija ali iz svih onih razloga koje smo imali prilike čuti u prethodnim raspravama dobro je procijenjeno da se neisplata plaća u iznimnim situacijama kada dolazi do namjernog ili do zloupotrebe tih pozicija koju ima poslodavac u odnosu na svog radnika kada dođe do toga, a u tim situacijama da se to mora i posebno procesuirati i dokazivati. zaključno uvaženi kolega u u teoriji kaznenog materijalnog prava kažu da je to jedan katalog, pobrojanih kaznenih djela sa isključivim ili prvenstvenim zadatkom prevencije. Dakle, nije samo penalistika ili izricanje kazne ili zatvori, ono što gledamo u američkim filmovima u njihovom sustavu, srž, bit, samo kaznenog materijalnog prava, nekada je bitnija uloga prevencije, preventivnog djelovanja tada javno temeljem kaznenog prava ukažemo na nedozvoljena ponašanja i naravno za takva ponašanja odredimo adekvatnu sankciju, mislim da je to slučaj i ovdje, neisplatu plaća ćemo riješiti

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. u drugom čitanju prijedlog drugog Kaznenog zakona nakon što smo o njemu u prvom čitanju raspravljali u srpnju ove godine. Predlagatelj u odnosu na prvo čitanje kao što je i u raspravama izneseno uvažio većinu primjedbi i prijedloga zastupnika izrečenih kako na plenarnoj sjednici, tako i na sjednicama radnog tijela uvaženi su dakle i određene primjedbe radnih tijela i one su sada sadržane u ovom Konačnom prijedlogu zakona, to je svakako dobro i

je dobro da se pristupilo donošenju novog Kaznenog zakona jer do sada kako smo čuli je važeći Kazneni zakon 12 puta mijenjan, noveliran što je dovodilo do određene neusklađenosti između pojedinih odredbi, a taj zakon je dakle stupio na snagu 2008. godine. Isto tako u međuvremenu je donijet temeljni procesni zakon, Zakon o kaznenom postupku, donijet je i Zakon o probaciji, Zakon o sudovima za mladež i zato je između ostalog isto tako bilo nužno pristupiti sustavnim zahvatima u ovaj temeljni kazneni zakon kao temeljni materijalni kazneni zakon. U svim dosadašnjim javnim raspravama koje su se do sada vodile kao i u raspravi u prvom čitanju najveću pozornost privuklo je uvođenje nekih novih instituta, prije svega normiranje kao kaznenog djela neisplate plaće, neuplate doprinosa, zlostavljanja na radu, objesne vožnje, sramoćenja, zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, subvencijske prevare itd. dakle mnogima od tih kaznenih djela je i danas bilo govora. Ja sam u prvom čitanju u svojoj raspravi ukazao na neke druge ne manje značajne novine i institute koji se uvode ovim zakonom. Primjerice važna je novina u načinu normiranja nužne obrane sukladno teoriji normativne krivnje preuzete iz sadržane u ovom zakonu prema kojoj su isto tako izmijenjene odredbe o krajnjoj nuždi. Također bitne izmjene koje se odnose na institut zastare, o njima je bilo govora i danas tijekom rasprave o kojoj su isto tako zbog pravne sigurnosti itekako iznimno važne. Tu je kod zastara novina razlikovanja relativne i apsolutne zastare te rokova zastare, predloženim jedinstvenim rokovima zastare skraćeni su dosadašnji rokovi apsolutne a produženi rokovi relativne zastare. Isto tako je ovdje važno reći da je usvojena primjedba Odbora za pravosuđe pa su rokovi zastare za najteža kaznena djela produženi sa 30 na 40 godina što je naravno jako dobro. Što se tiče nezastarijevanja kaznenog progona za pojedina kaznena djela i dalje su u ovom prijedlogu sadržana kaznena djela genocida, zločina agresije, zločina protiv čovječnosti, ratnog zločina te kaznena djela koja ne zastarijevaju prema međunarodnom pravu. Također obuhvaćena su kaznena djela koja ne zastarijevaju prema odredbama Ustava što je normirano posljednjim dopunama Kaznenog zakona koji smo donijeli u svibnju ove godine a odnosi se na nezastarijevanje kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije. Isto tako novina i isto tako dobro rješenje ovog Zakona je individualiziranje novčane kazne u tome je isto tako bilo govora u raspravama, radi se o načinu izricanja novčane kazne, važećim Zakonom ona se izricala u dnevnim dohocima a sada se predviđa izricati u dnevnim iznosima koji pojam ne predstavlja samo dohodak nego i počiniteljeve nužne troškove i uzima u obzir cjelokupnu imovinu počinitelja prilikom utvrđivanja dnevnog iznosa. Kod toga se predlaže dakle po uzoru na Prekršajni zakon da se u slučaju neplaćanja novčana kazna prisilno naplaćuje putem porezne uprave, no ako se na taj način novčana kazna ne bi mogla naplatiti ona se treba i predviđa se zamijeniti radom za opće dobro na slobodi, a u konačnici dakle tek kao krajnja mjera kaznom zatvora sukladno uvjetima propisanim zakonom. Također značajna poboljšanja u ovom zakonu učinjena su i u sustavu sigurnosnih mijenja. Predlaže se dakle da uz postojeće sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja obveznog liječenja o ovisnosti, zabrana obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti, zabrana upravljanja motornim vozilima, uvođenje novih sigurnosnih mjera i to obvezan psihosocijalni tretman, zabrana posjećivanja određenih mjesta i druženje s određenim osobama, udaljenje iz zajedničkog kućanstva, zabrana pristupa internetu i zaštitni nadzor po punom po punom izvršenju kazne zatvora. Isto tako u odnosu na važeći zakon brisano je oduzimanje predmeta iz popisa sigurnosnih mjera jer ga se predlaže tretirati kao posebnu mjeru zajedno sa oduzimanjem imovinske koristi jer zakonom definirana svrha te mjere nije ista kao i kod drugih sigurnosnih mijenja. Također se ne predviđa kao sigurnosna mjera, mjera protjerivanja stranca ona se uređuje upravnim propisima pa je tako ta materija uređena Zakonom o strancima. Evo to su neki od razloga zbog kojih ću svakako podržati i podržavam donošenje ovog Kaznenog zakona. Hvala. Hvala. Replike, gospođa zastupnica Dubravka Šuica. kaznena djela protiv ugleda i časti. Jutros je više puta o tome bilo govora. Mene su posebno zaintrigirala ova dva članka koja se odnose na sramoćenje i klevetu. Imam jedno pitanje predlagatelju, a i svima vama, a vi svi znate da slika govori više od tisuću riječi. Nigdje se ne spominje slika niti fotografija niti fotomontaža. Zašto govorimo samo o činjenicama, o nekim neistinitim činjeničnim tvrdnjama pa čak tamo u obrazloženju govorimo o njemačkim terminima … rede, ogovaranje, trač pa se na kraju došlo do najboljeg hrvatskog izraza koji se zove sramoćenje. Pod tim sramoćenjem nije samo verbalno ni činjenica neistinita, nego su i fotografije, fotomontaže. Govorim o ovome jer imam stvarno slučajno vrlo neugodna iskustva

od moguće kazne zatvora, a da se ostalo samo na novčanoj kazni, mislim da je o ovome trebalo razmisliti i ne znam jeli još uvijek vrijeme za dodavanje nekog mogućeg amandmana. U svakom slučaju zadržavanje ovog instituta u ovoj glavi je isto, odnosno ne samo u ovog glavi nego u ovom Kaznenom zakonu govori da postoji pojačana društvena odgovornost i da ima razloga zašto je to baš ovdje u ovom zakonu mogu ovo povezati sa povredom tajnosti podataka. I drago mi je da je izjednačena povreda tajnosti podataka sa odavanjem službene tajne i govori se o tri godine zatvora, mislim da treba to posebno naglasiti jer imamo puno primjera odavanja službene tajne i upravnih postupaka i kroz porezne uprave i kroz druge institucije. **Šeks, Slažem se s vama. Želim samo reći nekoliko riječi vezano uz uvođenje novog kaznenog djela sramoćenja u kaznena djela protiv časti i ugleda i evo danas se kroz raspravu puno problematizirala upravo ova formulacija gdje se mora dokazati da ta namjera da je to kazneno djelo konkretno sramoćenje ili klevete, dakle počinjeno sa namjerom. Vidjet ćemo prije svega kako će na to reagirati sudska praksa, kako će o tome sudovi presuđivati u pojedinim postupcima. No u svakom slučaju isto tako se slažem da sa prethodnicima koji su o tome govorili da možda ne bi bilo dobro u ovome trenutku uvoditi kaznu zatvora za ova kaznena djela, jer postoje načini da se i kroz predviđene sankcije suzbije činjenje takvih kaznenih djela. Prije svega tu je važna i ona odredba i nastojanje kroz ovaj zakon da se dakle kratkotrajnog trajanja do 6 mjeseci da se zamjenjuju alternativne sankcije prije svega za rad na opće dobro, pa će i to biti posljedica ovakvog ovakvog normiranja odnosno ovako propisanih kazni. Sesvečan govorili ste o novim institutima, odnosno novinama u ovom Kaznenom zakonu. Ja bih se samo kratko osvrnula da je priroda i prirodne vrijednosti koje su od interesa za RH i uživaju njenu osobitu zaštitu spomenula bih to kao novinu i jedan jedan od još jedne dodatne zaštite dobro upravo ovog područja. To je obuhvaćeno 20. Glavom u ovom prijedlogu zakona. Održiva uporaba prirodne baštine je prioritet koji je važan za mnoge segmente razvoja iz razloga što mnogi razvojni projekti su direktno ili indirektno direktno ili indirektno uključuju prirodu kao sastavnicu okoliša. S obzirom da smo zemlja i turizma i poljoprivrede. Pritisci na okoliš sve su izraženiji posebno na priobalju i na otocima, stoga je potrebna kontinuirana briga za što smo i do sada radili sa značajnim uredbama. Međutim budući da su pritisci veći, a prostor znatno više cijenimo sada jer smo svjesni tog prostora i tog bogatstva držim da je dobro pojačati tu brigu ali i valorizirati okoliš i uključiti ga u mnoge razvojne projekte. E da ne bi bilo prepreka za takvo nešto držim da su dobre ove odredbe, od od članka 193. do 214. koje dodatno zaštićuju kroz kaznene odredbe taj prostor, daju ustvari mogućnost dodatne zaštite upravo toga prostora. Znači da bi se moglo dobro i sustavno štititi ove odredbe, meni se čini da će zaista pomoći u tom dijelu. Hvala. Gospodin zastupnik Stjepan Milinković, replika. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Sesvečan, spomenuli se zloporabu droga. Nepotrebno je govoriti koliko je zloporaba droga veliki problem za pojedinca, obitelj naravno i društvo u cjelini i isto tako reći da i registar dakle ovisnika,poglavito ovih heroinskih, raste u posljednje vrijeme. I zato zaprepašćuje ovaj pristup, lakoća pristupa naših kolega sa lijeve strane koji tako se lako prema tome odnose. Te lake te teške droge, te razne formulacije. Droga je droga. se./… je rekao nekada da alkoholizam počinje sa malom čašicom i pitanje je gdje je okidač. Dakle, skrbiti o zdravlju pojedinca, obitelji i cijelog društva naš je prioritet i u tom smislu držim da jasno određivanje prema ovom problemu zloporabe droga u ovom zakonu je u svakom slučaju dobrodošao. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. kao kaznenih djela, dakle zlouporabe droge. Svakako ne bi bilo dobro da se odustalo od kažnjavanja, odnosno predviđanja sankcija u i spomenuli tko, kada se radi o posjedovanju manje količine droge kao posjedovanju količine za osobnu uporabu da to ne bi trebalo biti kazneno djelo. Pa reći ću da upravo se ovisnost i zlouporaba droga počinje sa manjim količinama, počinje sa jednim jointom, sa jednom tabletom. Prema tome znamo da su dakle govorili ste i vi o tome, itekako veliko zlo ne samo za pojedinca nego za društvo i državu, dakle za obitelj prije toga i državu u cjelini. Prema tome, mislim da je dobro što je zadržano ovakvo normiranje zlouporabe droga u ovom prijedlogu Kaznenog zakona. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa ja bih također rekao nešto o činjenici da ovim zakonom neće doći do dekriminalizacije posjedovanja lakih droga i to je temeljna razlika zapravo između nas kad govorimo o vladajućoj koaliciji i oporbenih predstavnika kojih ni danas nema. Dakle to je jedna od temeljnih razlika i doista možemo točno vidjeti u čemu se to mi razlikujemo. Nećemo dopustiti dostupnost droga mladim generacijama i ne samo mladim generacijama nego i srednjim i starijim itd., svima onima koji zloupotrebljavaju dakle droge nećemo dopustiti a sasvim sigurno da bi dekriminalizacija posebno lakih droga omogućila još dostupnije dakle te droge mladim generacijama jer se za njih najviše borimo, za njihovu budućnost. nažalost naši suparnici iz protivničkog tabora, iz SDP-a i ostalih nažalost, nažalost povlađuju, pokušavaju povlađivati, misle da će s time prikupiti neke političke poene, ali sasvim sigurno da to nije zdravo niti za jedno društvo. I u tom smislu doista evo zabrinjava nas i činjenica da oni ni danas ne sudjeluju kao ni ovih dana, da zato primaju plaću. Ja ću još jedanput reći, neki od njihovih članova njihovog kluba ne dolaze cijeli mandat. Njihov glavni strateg SDP-a za ekonomska pitanja gospodin Grčić ja mislim da on nije bio dva puta u ovom Hrvatskom saboru od početka mandata. se./…, nema razloga, zašto bi on ovdje sjedio u Saboru, bio saborski zastupnik itd. On je glavni ekonomski strateg SDP-a koji se nije pojavio u sabornici četiri godine. Možda dva ili tri puta je bio i to slučajno, ako je valjda bio na proputovanju kroz Zagreb pa je malo onda svratio do Hrvatskoga sabora itd., eventualno u nekim, eventualno možda kakva rasprava, eventualno. A što govoriti kad njihov predsjednik stranke pojedinačna rasprava 0 rasprava tijekom četiri godine mandata. Istina, čovjeka bole prepone, treba o tome voditi računa, o njegovim preponama, ali 0 rasprava. Gospodin zastupnik Ivo Škaričić. i kolege. Pred nama je opsežni materijal novog Kaznenog zakona o kom smo i ove godine već raspravljali i o kome je povjerenstvo zaista si dao truda da ga uskladi i sa važećim međunarodnim dokumentima kao što su dokumenti Ujedinjenih naroda, pravna stečevina Europske unije, Konvencija Vijeća Europe, pravni standardi Europskog suda za ljudska prava itd., itd., a isto tako je i ovaj novi Kazneni zakon usklađen i sa našim novim Zakonom o kaznenom postupku te ostalim kaznenim zakonima koji vrijede u Republici Hrvatskoj. Ima više bitnih stvari u novom Kaznenom zakonu, međutim s obzirom da već je i rasprava odmakla želio bih reći nekoliko riječi kao član odbora za okoliš, ali isto tako i kao zastupnik koji dolazi iz Sisačko-moslavačke županije, a to je županija koja je poznata po velikim industrijskim kompleksima koji su samim tim i veliki potencijalni zagađivači prostora. I zato mi je drago što su kaznena djela protiv okoliša usklađena upravo sa Direktivom 208/99 sa Direktivom 208/99 o zaštiti okoliša. Dakle na ovaj način, već smo imali situacija u Sisačko-moslavačkoj županiji, konkretno u Sisku, da je u nekoliko navrata određeno poduzeće bilo optuženo, čak i prekršajno osuđeno za zagađenje okoliša. Ovim se u svakom slučaju ta jurisdikcija proširuje i na taj način se upravo i ulagači tjeraju da ispoštuju ona temeljna prava stanovnika Siska, a to je čist zrak. Naime, uvedena su u ovoj glavi nova kaznena djela kao što su ugrožavanje ozonskog sloja, uništavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti, trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, …/Ne razumije se./… režima itd. Ono što bih naročito želio ovdje naglasiti isto tako zbog toga što dolazim iz Sisačko-moslavačke županije, da sam sa posebnom pozornošću pratio glave kaznenog djela protiv službene dužnosti, pravosuđa i javnog reda i Republike Hrvatske. A posebno bih istakao i pooštrenje kazne za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti i uvođenje novog kaznenog djela koje se sada zove trgovanje utjecajem, a preciznije se definira iskorištavanje službenog položaja odgovorne Zašto ovo posebno ističem? Upravo zbog događaja koji se dogodio prošli tjedan u Sisačko-moslavačkoj županiji. Naime, prošli tjedan je županica Sisačko-moslavačke županije sklopila ugovor o prodaji udjela trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Sisačko-moslavačke županije sa poduzećem koje je osnovano prije šest mjeseci, sa poduzećem koje nema imovine, sa poduzećem koje nema prometa preko svoga žiro računa. Ali je to poduzeće od određene banke dobilo kredit od 20 milijuna kuna da bi moglo kupiti većinski paket toga trgovačkog društva koga prodaje županija. I upravo sadašnje reakcije dotične županice kroz medije upravo pokušavaju skrenuti pozornost sa toga događaja, a taj je događaj je jedna velika afera koja trese Sisačko-moslavačku županiju. Evo, meni je žao što ovdje danas nisu kolege iz SDP-a želio bih pitati otvoreno da li nakon ovoga što se prošli tjedan dogodilo u Sisačko-moslavačkoj županiji još uvijek mogu reći da je HDZ zločinačka organizacija, a nisu spremni raščistiti ispred svoga praga. Ja isto moram reći da mi je žao što ovaj zakon stupa tek na snagu 2013. godine jer smatram da je vrlo kvalitetan zakon koji doprinosi jačanju borbe protiv naročito organiziranog kriminala šta je ovo očito da se događa u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ali vjerujem da će i ovi postojeći zakoni koji su na snazi dati adekvatan odgovor na ovu situaciju u kojoj smo se našli. Smatram da je novi Kazneni zakon primjeren, smatram da je korektan, smatram da je u redu i podržat ću njegovo donošenje. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replike. Prva gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Šantek, vi ste ovdje naveli jedan jako dobar primjer upravo sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti sisačko-moslavačke županice. To nije jedini primjer. On je sad najnoviji primjer. Međutim, ona je i osoba koja bi se morala zaista zabrinuti donošenjem ovog novog Kaznenog zakona jer i vi dobro znadete a i ja da je i ona osoba koja vrlo lako izriče objede, neistinu. Jednu takvu neistinu je izrekla i evo danas u "Jutarnjem listu" objavljeno. Žao mi je oprostite reklamiram taj list ali sam ponukana njezinom objedom i njezinim odgovorom gradonačelniku grada Novske gdje je rekla da se naša predsjednica nije uopće založila za gospodarstvo. Dapače, da ga je uništila. A ja ću joj potvrditi nešto drugo. Potvrdit ću joj upravo da je hrvatska Vlada u gospodarstvo samo grada Novske uložila 2,3 milijuna kuna. Zašto to ističem? Ističem zato što je ona žena koja vrlo lako izrekne neistinu i da za nju ne odgovara. E pa ovim Kaznenim zakonom vidim da oni koji izreku neistinu u medijima žele tako obmanuti javnost itekako moraju odgovarati. Ona je i žena koja je imala 4 ili 5 prijava građana za tu kleveta. Između ostalog i moju i vašu. Dakle, trebamo paziti u buduće što ćemo govoriti naročito u javnosti. I zato je ovaj zakon itekako dobro došao. **Šeks, Evo poštovana kolegice ovaj primjer što sam iznio je u stvari jedan finiš jednoga posla kojim se poštovana županica bavi već nekoliko godina. Dakle, da bi se mogla donesti ovakva nezakonita odluka o prodaji većinskog udjela jedne firme čija vrijednost se procjenjuje preko 100 milijuna kuna bilo je potrebno imati većinu u županijskoj skupštini. Oni tu većinu nisu imali 2009. godine nakon lokalnih izbora, nego je kupila vijećnike u Županijskoj skupštini na način da ih je imenovala savjetnikom od 14 kvazi savjetnika desetorica su vijećnici u Županijskoj skupštini. Zato je moguće donositi ovakve odluke, zato je moguće donositi odluke koje su potpuno nezakonite, zato je moguće raditi ovo što se radi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ono što moram reći ovdje još da Državno odvjetništvo ima potpune informacije o svim ovim situacijama i očekujemo da će Državno odvjetništvo postupiti jednako prema svima. Dakle, da će postupati prema počiniteljima kaznenih djela, a ne prema nekakvoj selekciji. O.k. I gospođa zastupnica Đurđica Sumrak, replika. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala. Evo ga, ja bih se samo kolegi pridružila u raspravi kad govori o tome koliko je ovo dobro usklađen europski zakon. Mi ćemo uskoro sada imati na rasporedu i pučkog pravobranitelja, zakon pa mislim da je to baš dobro i ovdje rečeno. Kaznena djela protiv braka, obitelji i djece usklađena su sa Obiteljskim zakonom, a uvedena su nova kaznena djela prisilnog braka, povrede privatnosti djeteta. No, brisano je kazneno djelo nasilničkog ponašanja u obitelji jer se tu sad drugačije to kvalificira u obitelji. Ali s tim da je članovi obitelji prošireni su i drugačije definirano i prošireno je nego do sada. Mislim da će to puno pomoći i u kažnjavanju i nasilnika u obitelji ali i drugim stvarima koje se odnose na našeg pučkog pravobranitelja i njegove buduće zamjenike. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa rekao je kolega da mu je žao što kolege iz SDP-a nisu tu. Ja bih rekao da je to žalosno. Još je jedanput rečeno što sam i jučer govorio, a tiče se njihovog dolaska na sjednice. I tiče se općenito dolazaka na sjednice saborskih zastupnika koji su plaćeni za svoj posao da dolaze na sjednice. I bilo bi dobro razmisliti i promijeniti Poslovnik u dijelu kad govorimo o naknadama i plaćama saborskih zastupnika, da oni saborski zastupnici koji neopravdano izostaju sa sjednica znamo jako dobro da saborski zastupnici imaju dužnost i predstavljati Sabor u raznim međunarodnim institucijama od OESS-a, Vijeća Europe, Skupštine NATO-a itd. imaju obveze po drugim osnovama po drugim osnovama kao što je članstvo u pojedinim odborima, kao što su predsjednici odbora ili članovi odbora. Međutim, naravno to je utemeljeno i to je temeljem Poslovnika, sudjeluju u radu i obavljaju svoju dužnost i izvan Sabora. Međutim, ovdje se ne radi o tome. Ovdje se radi o tome da na žalost brojni zastupnici u ovom slučaju i SDP-a ne dolaze na sjednicu od početka mandata, i nitko im nije uskratio neka prava koja dobivaju temeljem toga samo zato što su saborski zastupnici. Dakle u Europskom Parlamentu, ako europarlamentarac ne dođe na posao neopravdano on ne dobiva dnevnice, za taj dan on ne dobiva dnevnice, njemu se ukidaju dnevnice za taj dan, i to je najnormalnija sankcija jer radnici, zaposlenici u svim tvrtkama bilo javnim, državnim, bilo privatnim itd., naravno da su sankcionirani ako bez razloga ne dođu i ne obavljaju svoj dio posla, naravno da im prijeti i otkaz itd. Međutim ovdje imate ljude koji četiri godine od strane SDP-a, članovi, saborski zastupnik, članovi ovog Sabora koji četiri godine nisu bili tri puta na svom radnom mjestu, ne zato što su obavljali dužnost saborskog zastupnika, nego zato što rade na nekim drugim mjestima, zato što primaju još neke dodatne plaće, itd. Dakle ne obavljaju svoj posao saborskog zastupnika i doista treba razmisliti i o tome da se taj način ponašanja koji je žalostan, doista žalostan, tragičan, koji srozava ovu instituciju Hrvatskog sabora, koji jednostavno na drugi način stvara percepciju u javnosti, doista takve ljude treba sankcionirati i trebamo mi sami napraviti taj korak i izmijeniti Poslovnik u tom dijelu. **Šeks, kolega Matušić, kad sam rekao da mi je žao mislio sam prije svega da mi je žao što nisu sabornici, jer bi onda znali šta rade. Međutim ovako ne znamo šta rade, pa postoji ova mogućnost, s obzirom da nisu ovdje u Saboru da su možda otišli u Sisačko-moslavačku županiju pa su možda i upitali svoju županicu radi li se u toj transakciji možda o kazneno djelu pranja novca, što je vrlo prisutno u javnosti Sisačko-moslavačke županije. Ja vjerujem da ćemo imati odgovor i iz SDP-a o tome šta radi njihova županica i da li su njezini postupci u skladu sa programom SDP-a i sa važećim zakonima. Gospodin zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa naime ovo drugo čitanje Kaznenog zakona i sve novine, kao i sve primjedbe koje su obuhvaćene u ovom Kaznenom zakonu zasigurno su dobrodošle, i zasigurno imaju svoju budućnost koja je usklađena sa sa europskim standardima i sa zakonima Europske unije, kao i konvencijama. Naime uvedena su neka nova kaznena djela koja postoje u drugim europskim zakonodavstvima, dok su neka od postojećih zbog svoje specifičnosti izdvojena u zasebne glave. Zasigurno da tu možemo naglasiti da je djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva, kaznena djela protiv privatnosti, to je sve što je tiče novina, osuvremenjivanje gospodarskih kaznenih djela bio je jedan od najvažnijih zadataka ovoga Kaznenog zakona, tako da je doživio bitne promjene u odnosu na prijašnje koji su u svojim u svojim člancima imali još i bivše društveno vlasništvo i neke forme koje se vuku još od bivšega sustava. Zasigurno da harmonizacija ovih kaznenih djela sa pravnom stečevinom Europske unije potrebna je i zbog našeg skorog ulaska u obitelj modernih europskih država, ali isto tako bilo bi dobro kad bi bio primijenjen još i prije nego što mi uđemo u Europsku uniju. U svakom slučaju djelo prijevare u postupku javne nabave koja su, sastoji se, suzbiti odgovornost natjecatelja u javnoj nabavi, kao i povreda prava vjerovnika u gospodarskom poslovanju, zasigurno su u stečajnom postupku i bankrotu prošireni na situacije kada nije pokrenut stečaj, a došlo je do prezaduženosti firmi. Također vjerujem da će neisplata plaća koja je definirana ovim Kaznenim zakonom također dobro doći radnicima koji su ostajali bez plaća, a njihovi vlasnici ili direktori tvrtki su imali vile, vikendice, jahte i sve ono što je ispumpano iz tih firmi i stavljano na privatne račune ili u privatnom vlasništvu pretvoreno iz radničkih plaća, ih dohodaka koje su trebali plaćati za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i sigurno će ovim zakonodavnim regulativom Kaznenog zakona imati drukčiji odnos prema plaćama i doprinosima u budućnosti. Ono što je vidljivo i o čemu je danas bilo puno riječi u ovom hrvatskom Domu, a to je

to je po meni iz prakse govorim zato što u posljednje vrijeme ima određenih napisa i tvrdnji koje ne stoje, koje su lažne, koje idu ka cilju blaćenja i sramoćenja, i teško ih je dokazati, i sadašnjom formulacijom kada se govori o tome da je isključivo bila namjera blaćenja, to je ostaje na sudskoj praksi, na provizornoj odluci suca pojedinca, u mogućnosti žalbe, nije definirano točno kako će se dokazati da je bila namjera ili da je znao da iznosi ili prenosi laž, a i to sa namjerom nanošenja uvrede, klevete, nanošenja teških stresova i svega onoga što proizlazi, da iz tih nakana je zakuhao cijelu medijsku scenu, koja također još dodatno iz tih napisa pokušava doprinijeti još daljnjem blaćenju, pa iskrivljavanju činjenica, pa stavljanju u poziciju onoga koji je napisan u nekim anonimnim prijavama sa zadnjeg mjesta na prvo, tumačenjem kako je on nosioc odgovornosti, i sve ono ostalo, znači netko je prenio informaciju, sudac pojedinac tumači da je prenošenje informacije od javnoga interesa, a zapravo je činjenica da je bila naum i nakana obeščastiti, povrijediti, osramotiti osramotiti i oklevetati. Sve to u jednom dijelu koje proizlazi iz ovoga također će biti dvojbeno i ostat će sudskoj praksi na razmišljanje kako dokazivati stvarnu nakanu da je netko nekoga htjeo namjerno, namjerno, iako je znao i kada dokazujemo da je znao sudac pojedinac ne uzima u obzir taj dokazni materijal da je netko znao i da nije trebao, i da nije provjeravao i da nije se konzultirao, da nije nikakvu provjeru izvršio, da je lagao u postupku i opet se sudi u njegovu korist, i to je ono što zapravo ni ovim zakonom nije dobro definirano, bez obzira što je on unaprijeđen, ostaje se na onom mogućnosti da se da nekomu da kleveće, sramoti, da nanosi teški ugled časti i da dalje širi dezinformacije koje nemaju nikakvoga, nikakve istine u tome nema. Samo iz anonimne prijave koja je došla kao tobože … /Govornik se ne Sljedeći posao bi trebao biti da osoba koja je tako doživjela da pokrene kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja ili podnositelja lažne kaznene prijave pa onda policija to ne može otkriti tko je, ni Državno odvjetništvo, i pojeo vuk magare. Zapravo u ovom zakonu se olakšavajuća okolnost stavlja novinarima zapravo kako bi još mogli u više nakana i namjera i dalje raditi ono što je protuzakonito i što služi samo u dnevno-političke svrhe ili za, kao što sam rekao, blaćenje nekoga, nanošenje uvrede, nanošenje diskreditacije i štete pojedincu, pogotovo u ovakvim političkim previranjima kao i u ovakvim mogućnostima predizbornih aktivnosti koje koriste pojedine stranke, a onda pojedinci novinari zbog svojih osobnih obračuna. Ja vjerujem da će i suci pojedinci kao i pravosuđe u svojoj praksi prepoznavati, dobro ocjenjivati i kao nezavisno sudstvo djelovati u onim predmetima koji zasigurno sa svim obilježjima kaznenog djela po članku 200. klevete imaju također i obilježje u članku 2. i u članku 148., obilježja kaznenog djela sramoćenja. Iako za to više nije propisana kazna zatvora nego samo novčana kazna vjerujem da samim dokazivanjem u takvom postupku zasigurno se može očekivati da bi trebalo definirati ili u pojašnjenjima dati što to i kada je to moguće dokazati da je striktna namjera bila da to nije bilo informiranje javnosti nego da je to bilo striktno usmjereno protiv čovjeka i pojedinca koji u tim aktivnostima nije sudjelovao nego mu se stavlja na teret nešto za čega nema nikakve osnove. To ne može biti prenošenje informacija, to je zasigurno čista namjera. I u takvim postupcima zasigurno dokazivanju teško je naći zakonske norme koje bi definirale kako se to može dokazati ili da li je to pristrano ili nije tumačenje suca pojedinca. Vjerovati baš u suce, kao što vidimo ima i onih koji su završili i u pritvoru. Nije ni u pravosuđu sve baš čisto. Nije ni kod njih baš sve jasno i puno puta svojim odlukama koje su na rubu ili na žici zakona ili članka zakona odlučuju kako bi ili ne bi u nečiju korist ili protiv nekoga. Vjerujem da će ovaj Kazneni zakon i kad stupi na snagu donijeti puno bolje u svim predmetima, pogotovo gospodarskih aktivnosti i svega onoga što je štetilo radnicima, da će umnogome upozoravati poslodavce, vlasnike, direktore i sve one koji obavljaju funkcije upravljanja sa privatnom imovinom da imaju odnos prema državnim davanjima, ali i prema radničkim plaćama drugačiji, kvalitetniji, pravovremeniji. Da će i stečajevi, ali i likvidacije koje puno puta doživljavaju da su učinjene samo kako bi se zamračilo ili kako bi se sakrilo zapravo sve koruptivne aktivnosti koje su provedene kroz firmu ispumpavanje i pranje novca i sve ostalo što se dogodilo u pojedinim Puno puta smo bili svjedoci, ali dokaza i zakonskih osnova za pravo gonjenje takvih nije bilo ili su stečajni upravitelji i likvidatori jednako tako pomogli u postupcima da se nikada ne dokaže njihova krivnja. Stoga pozdravljam donošenje ovog zakona i bilo bi još možda dobro kad bi bilo moguće nekim amandmanom poboljšati to kazneno djelo klevete, ali također i sramoćenja kada i u kojim slučajevima i kako se dokazuje da je bila namjera za nečiju klevetu ili za nečije sramoćenje. Toliko i hvala vam. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replike. Poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. evo kolega Đakić spominjali ste da treba sankcionirati i kažnjavati one koji eto ne ispunjavaju svoje obveze prema državi i prema radnicima. Jedna od firmi koja je vama relativno blizu, a koja je u velikim teškoćama i o čemu mediji vrlo slabo izvještavaju je KIO Orahovica. U Orahovici izgleda da će uskoro morati prestati plaćati radnike jer je situacija katastrofalna. Ali, što je interesantno? Pitaju se radnici, a gdje su oni koji su dobivali velike plaće, a ni ne znaju gdje je Orahovica? Jedan od njih je i najveći strateg za branitelje SDP-a Ante Kotromanović koji je dugo dobivao veliku plaću u Orahovici, dnevnice, automobil i ostalo, zašto? Samo zato za protuuslugu jer je pustio Stjepana Mesića na Alku a zauzvrat mu je ovaj namjestio novac iz Orahovice jer normalno da on ima, kao Mesić ima daleko najveći utjecaj. Dakle, pod koje sve članke ovo

Odgovor na repliku, gospodin Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega je iznio svijetli primjer koji je danas na sceni, svijetli primjer kriminala, korupcije i svega ostaloga što su radnici opisali. Radnici su svjedoci najbolji. Oni su pisali Državnom odvjetništvu, oni su pisali svim institucijama Hrvatske države i ovom Parlamentu. No međutim kao da su stale istrage ili kao da stoje istrage protiv svih onih koje ste nabrojali pa tako i našeg kolege koji je bio na plaći, tako i bivšega predsjednika države koji je zasigurno po ovom Kaznenom zakonu nepovlastno posredovao u stjecanju kredita, u stjecanju svih povlastica koje su bile menadžmentu KIO Orahovice

kupljena vlasništva nad KIO-om Orahovica. U drugom segmentu što radnici pišu i tvrde pločice su prodavane u Srbiju, po 20 puta nižim cijenama, kako bi bile uvezene u Hrvatsku po stvarnim cijenama izraženima u eurima. eurima. Za 7 kuna se izvozi a za 7 eura se uvozi. Danas ti isti konkuriraju kako bi kupili Orahovicu ti koji su taj manevar učinili i nema nikakvih konkretnih slučajeva, zapravo svoj policija je svoj dio obavila. Državno odvjetništvo ne znam koga čeka. Iako su akteri jako dobro poznati. Oni su definirani, vidljivi, oni su u predistražnim radnjama kao istražnim radnjama jasno navedeni ali samo kao zastupnik sa područja županije Podravske punukao bih da što ažurnije rade jednako onako brzo kao što rade u predmetima koji su protiv Hrvatskih branitelja u predmetima kao što su protiv Hrvatskih građana, građana, koji su za puno manje stvari već bili procesuirani i već osuđeni. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolega Đakić dotakli ste zanimljivu stvar, to je kako se iznose objede, kako se iznose klevete i kako se za to malo odgovara ili za to u biti ne odgovara. Mislim da ovaj Zakon će doprinijeti da se više odgovara ali problem vidim u u postupcima koji se dugotrajno vode jer ako ste vi nekoga tužili za klevetu a postupak se vodi pet godina najmanje na Općinskom sudu, pa žalba Županijskom sudu pa se ponovno to vraća na općinski sud onda mislim da je teško doći do prave istine i da istinu kada se ona ustanovi da je to poprilično kasno za onoga tko je oklevetan. Prema tome, očekujemo da sudska praksa pokaže da se stvari te moraju brže dešavati, to je jedan ključni problem. a uz to još ću napomenuti da se događa kod nas u Hrvatskoj državi da ljudi koji duguju milijunske iznose državi, čak ne radnicima, državi prema podacima porezne uprave koji su poznati, a uz to još dični članovi kukuriku koalicije ništa im se ne događa pa protiv njih se ne podnosi nikakav postupak, još uz to zatvore obrt, otvore firmu i dalje rade. Ili zatvore firmu i otvore obrt i dalje rade, a ta dugovanja ostaju nitko ih ne sankcionira niti itko prema njima postupa i onda je to šteta Hrvatskom gospodarstvu, onda se čudimo što je i kako je i tu smo gdje jesmo. Mislim da ovi koji su nadležni i zaduženi od policije do DORH-a a podaci su egzaktni trebaju postupati onda će situacija biti puno bolja. Odgovor na repliku. firmu KIO keramika Orahovica i 7 kuna vjerojatno postoje indikacije od kuga potječe novac za kupnju stanova, i ostalih stvari koje su na tržištu nekretnina bile i ne zna se od kuda je novac. 7 kuna za ljetovanje na Brijunima, 7 kuna za keramičke pločice, 7 kuna za Hrvatsku i to je formula 3 puta 7 21 koju koristi koalicija. Obučeš tangice, odeš do vangice, sa ratnim brodom ili sa čamcom i to je poštenje o kojoj govori kukuriku kojoj govori kukuriku koalicija. Ne govore o tome gdje su i kako su, niti onaj koji je pomagao u svemu tome koji se u ovom zakonu spominje kao posrednik i tko je stjecao i koji je vjerojatno i koji je vjerojatno imao od toga i koristi. Dragi naš Stipe vjerojatno bi znao odgovoriti kada bi ga pitali, a ne znam zašto ga ne pitaju tko mu je posudio 2 ga ne pitaju tko mu je posudio 2 milijuna kuna, to nas interesira kao Hrvatsku javnost. Od kuda i kako? DA sam ja u pitanju ili Burić, ili bilo koji drugi zasigurno bi već bila jedna kolona policije oko kuće, stana, već bi bili sprovedeni, već bi bili novinski članci koji ne bi obuhvatili samo nas nego pola familije familije ili cijelu familiju i zasigurno bi se znalo da li smo to dobili legalno ili ilegalno. Ovako u Hrvatskoj postoje zasigurno različita mjerila i kriteriji prema određenim osobama. Hvala. Prekidam sjednicu, nastavak u 15 sati sa raspravom gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović.